spoštovane kolegice in kolegi! Pred sabo imamo Zakon o varstvu okolja, ki bo, vsaj po mojem osebnem mnenju, celovito urejal okolje, in to kot poslanec Nove Slovenije - krščanskih demokratov podpiram. Podpiram pa tudi današnjo razpravo, ki lahko, kot lahko vidimo, v zelo takem spravnem in v bistvu v duhu, kako bi ta zakon še bolje izpilili. Zakon o varstvu okolja, podobno kot njegova predhodnika, v temelju ohranja princip horizontalnosti, kar pomeni, da se zakon bolj ali manj intenzivno ukvarja z vsemi deli okolja, to se pravi zrak, voda, ohranjanje ohranjanje narave in še bi lahko našteval, in z vsemi inštrumentalnimi pristopi varovanja okolja, načrtovanje, presoja vplivov na okolje, dovoljenje in tako naprej. In moram reči, da tak pogled na zakon, ki je tukaj zapisan, v krščanskih demokratih podpiramo in se tudi z njim strinjamo. Če pogledamo malo bolj stvarno ta zakon, Zakon o varstvu okolja, lahko vidimo, da temeljna načela, razen dveh izjem, ostajajo skoraj enaka kot v prejšnjem zakonu. Kot novo je vzpostavljeno načelo krožnega gospodarstva, ki ga sam osebno zelo podpiram. Če pogledamo definicijo krožnega gospodarstva, na spletu je zapisano, da krožno gospodarstvo je način organizacije, proizvodnje in potrošnje, ki temelji na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov, kakor dolgo je to mogoče. Veseli mogoče. Veseli me, da je določena hierarhija ravnanja z odpadki. V samem zakonu ste uvedli načeli onesnaževalec plača in proizvajalčeva razširjena odgovornost. Poleg tega pa me zelo veseli, da bistveno novost tudi predstavljajo določbe, ki se nanašajo na poenostavitev oziroma pohitritev postopka dodeljevanja spodbud Eko sklada. To se pravi, da bi lahko državljanke in državljani, podjetniki lahko hitreje prišli, predvsem pa, da bodo tiste vejice pa tako naprej postale brezpredmetne. In to me zelo veseli. Veseli me pa, da ste s tem zakonom, ki bo nadgradnja, v bistvu tudi kadrovsko podkrepili ne samo na raznih ministrstvih, ampak tudi z dodatnimi sodniškimi mesti, ki verjamem, da bodo v prihodnosti

da imamo pravico do pitne vode, česar jim ne oporekam in verjamem in tukaj bi rad pohvalil tudi vse stranke, tudi Novo Slovenijo, ki je glasovala za vpis te pravice v samo ustavo. Žalostijo me pa potem naslednji koraki. Žalosti me, da se od takrat naprej in še kasneje, do sedaj na tem področju ni bistveno nič naredilo. Moram reči, ali nam

na vrsto le ob volitvah. Me pa na drugi strani veseli, sam prihajam iz Ilirske Bistrice, in sem tudi slišal, se v Celjski kotlini kar rešujejo zadeve, da se rešuje degradacija v vrtcih in koliko in koliko sredstev je namenjenih za to področje. Sam, kot sem že omenil, prihajam iz Ilirske Bistrice in občanke in občani iz tega konca imamo izkušnje z obljubami v preteklosti. Imeli smo kar nekaj obiskov ministra, tudi tistega ministra, ki je pravkar prepustil stranko drugemu, je prišel ob poplavah, se slikal z mediji, obljubljal, da bo rešil poplavno območje, pa se iz tega ni nič naredilo. Sedanja koalicija je to spremenila. Moram pa reči, da vsaj po mojem osebnem vedenju v času te koalicije sedanji minister ni obiskal Ilirske Bistrice, ampak razume problematiko in zadeva se rešuje. To me veseli, nič mehkih vsebin, ampak konkretna pomoč. pomoč. Kot sem že rekel sam prihajam iz Ilirske Bistrice, zato bi rad državljankam in državljanom povedal, da tukaj se, čeprav smo bili dolga leta zapostavljeni, zadeva spreminja. Bi lahko rekel, da je bil položen pred kratkim temeljni kamen za vodovod Ilirska Bistrica–Rodik. Tukaj so skupna prizadevanja župana, same uprave občinske, poslanca in tudi ministrstva in ministra prinesla dane rezultate. V bistvu lahko povem, da bo v celotni projekt v vodovodni sistem vključenih 227 prebivalcev občine Divača. Sam projekt je ovrednoten na 23 milijonov evrov, skupaj z obnovo tako imenovane brkinske ceste pa je cel projekt vreden 36 milijonov. To so konkretni projekti, ki se sedaj že izvajajo. Zakaj posluha za čisto pitno vodo v preteklosti prejšnjih vlad ni bilo, sedaj pa ja, je vprašanje, ki bi ga moral zastaviti vsak občan in občanke Ilirske Bistrice, pa iz marsikaterega drugega kraja po celi Sloveniji. In tukaj se zadeve ne končajo. Mene zelo veseli, da lahko iz medijev preberem – in je toliko stvari, nisem celo seznanjen vsemi –, da je letos dokumentacija v letu 2022 pa sanacija bistriškega odlagališča Globovnik. Marsikdo pravi, da mi da mi ne znamo uporabljati stroke. Tukaj piše park Škocjanske jame bo kot koordinator tega projekta in ker to le lahko pozdravljam in lahko rečem, da za letošnje leto je namenjeno 200 tisoč evrov, za naslednje leto pa 300 tisoč evrov. In da ne govorim da ne govorim o sami sanaciji struge reke Reke. Tako ko sem že prej rekel, imeli smo ministra, ki je marsikaj obljubljal, nič naredil in lahko rečem, da sem zelo vesel, da iz začetnih 37 tisoč evrov, katerih je bilo namenjenih za to problematiko, smo sedaj prišli ‒ in tukaj se vam, minister, iskreno zahvaljujem ‒ na milijon 300 tisoč. In dela na strugi reke Reke so vidna, so jasna in upam, da bodo to problematiko zelo zelo zmanjšala, če ne celo odpravila v prihodnosti. Kar se tiče tega zakona, bi rad opozoril na eno zadevo, ki je v okolju zelo obremenjena, v preteklosti smo v Ilirski Bistrici imeli veliko onesnaževanje s strani migrantov in tistih, ki jih tihotapijo. Samo v letu 2018 in 2019 so občinske službe v Ilirski Bistrici po gozdovih pobrale več kot 22 ton smeti, lahkih smeti in tako bi prosil, da mogoče v tem zakonu še tukaj daste malo pozornosti. Nenazadnje, tukaj bi se vam rad zahvalil,

nimamo avtoceste in tukaj se zahvaljujem tudi Ministrstvu za okolje, da vsi postopki za izvedbo avtoceste Postojna–Jelšane potekajo v skladu z načrtom, in verjamem, da bo dokumentacija do jeseni 2024 končana, kot je bilo je bilo dogovorjeno. Tako. Zdaj pa samo v mesecu aprilu praznujemo dan Zemlje, čeprav skrb za naravo in okolja terja naš vsakodnevni boj in trud. Slovenija je tako leta 2016 je postala prva država na svetu, ki je prejela naziv zelene destinacije, kar je dosegla s trajnostnim razvojem. V Novi Sloveniji verjamemo, da predelava odpadkov mora postati del nacionalnega krožnega gospodarstva, ob upoštevanju industrijske simbioze. Nujna je sprememba zakonodaje, da bo mogoča osnovna predelava, ponovna uporaba predelanih odpadkov predvsem v gradbeništvu in industriji. Večjo pozornost bomo namenili novim tehnologijam dvostopenjskega sortiranja odpadkov in uvedbi digitalizacije, to se pravi, kakovost in količina osnovnih tokov. In čisto za konec bi rad omenil še eno stvar ‒ škoda, ker kolega Rajha ni več v dvorani, ampak verjamem, da to posluša. Zelo se strinjam s kolegom Rajhom. Ohranjanje čiste pitne vode je nujno, plastična embalaža je problem, dejstvo pa je tudi, da bolj kot so ljudje bogati, višje kot imajo plače, bolj so ekološko osveščeni, zato lahko pričakujemo od stranke SAB podporo Zakonu o dohodnini. Hvala.

Prav zanimivo je, če kar nadaljujem tam, kjer je končal kolega pred mano: naj bi bili bolj ekološko ozaveščeni, naj bi bolj poznali materiale, pa vendar se nam dogaja, da se bolj zasipamo z odpadki oziroma imamo težavo, kako te odpadke pravilno odstraniti oziroma jih predelati ali kako drugače se jih predvsem pa porabiti. To pa je namen tega zakona. Se pravi načelo krožnega gospodarstva. Slišali smo, da so se nekateri želeli imeti tako imenovano splošno razpravo o zakonu. Vsi so pohvalili to, vendar je dejstvo, da ta splošna razprava se odvija med nami poslanci, pa bi bil ta zakon spuščen že v redno proceduro v smislu, da se ga na odboru obravnava, tja preidejo tudi strokovnjaki – to bilo glede na datum, kdaj je bil ta zakon vložen v Državni zbor, lahko že opravljeno in bi bil lahko ta zakon praktično že skoraj veljaven, če ne, pa vsaj tik pred zadnjim pomembnim odločanjem. Danes pa smo na splošno. In kaj lahko ugotovimo? Ugotovimo lahko to, da se na splošno vsi strinjamo, razen izjemo dveh poslancev, kolikor smo razumeli. Nekateri so imeli pomisleke v zvezi s kavcijo, so tudi že pripravili določeno dokumentacijo. Tudi to je povedal minister, da podpirajo, ker je verjetno to nadgradnja tega, kar je mišljeno z odgovornostjo proizvajalca, se pravi odgovornost odgovornost proizvajalca, da potem poskrbi tudi za odpadke. Ker če ne bomo prišli v element tega, da bo vsaka embalaža čim bolj lahko razgradljiva, predvsem pa uporabna in jo bo manj, potem bomo lahko govorili o ekologijo in varstvu okolja. Ker plastika, zdaj smo že ugotovili, je eden največjih ključih problemov, ni pa največji. Ker zakon je obsežen, 400 strani celotne dokumentacije je in bi bilo res neprimerno, da ne bi končali do končnega; se pravi s potrditvijo v Državnem zboru v tem mandatu. Nenazadnje so pomembna tudi sredstva, ki so bila – za kaj so bila, je minister povedal. Namreč, en glavnih vzrokov, zakaj smo šli v kompletno novo zakonsko materijo, so že že 10-kratne spremembe obstoječega in tudi evropske direktive, ker namreč tudi Evropa se zaveda, predvsem Evropa se zaveda ekološkega problema, in se na tem področju sprejemajo nove direktive. direktive. In ravno ta odgovornost proizvajalca je ena od teh. Vendar, če ne bomo prišli v fazo, ko bo vsak od nas zaslužen za pravilno rabo vseh dobrin, ki so, predvsem pa, da bomo poskušali biti zadovoljni z neembalažo ‒ veste, koliko podpore, nenazadnje tudi evropske in vsega, damo in pozdravljamo trgovine, ki so brez embalaže se pravi, ko imaš svojo embalažo –, pa vendar je tega tako malo, da je praktično butično. To bi lahko. In to je bilo nedolgo nazaj, nedolgo nazaj, za čas moje generacije! Vemo, kako je bilo z oljem, kako je bilo s kislo vodo, je že rekel kolega, to so čisto tehnične težave. Recimo, konkretno embalaža, steklovina za kislo vodo je za moje pojme za sodobnega hitrega človeka malo problematična, kako jo potem nazaj zapreti. Jaz sem se odločil, doma zapovedal, da bomo samo še gajbice nosili po 6, pa ni šlo, ker se nam je polivalo in tako naprej, ne da se zapreti, nismo gostilna, da bi en liter naenkrat spili in tako naprej. Se pravi, vsi proizvajalci se bodo morali tudi prilagoditi tem potrebam in to je tudi namen, če mene vprašate, tega zakona in teh normativov, ki so pred nami. Bilo je rečeno tudi, se pravi poslanka, ki je odkrito povedala, da bo nasprotovala danes, se je sklicevala na svoj zakon, ki je bil pred dnevi zavrnjen tudi z tudi z mojo pomočjo, in je minister imel hiter odgovor. Se pravi, ta zakonodaja predvideva v 59. členu, če povzamem – imel sem odprto, pa se mi je zaprl računalnik –, se pravi, zakon bo dal osnovo Vladi, da bo sama razglasila območja, ki so problematična, v sodelovanju z lokalno skupnostjo.

Vemo, da vrtec zahteva večje normative in standarde kot prometnica, in tako naprej. To so tisti vzvodi, kjer pridemo tudi do zadev okoljevarstvenih soglasij, ki so potrebna. Ampak naj ne bodo, tako kot imam tudi sam izkušnje – kdor plača boljšega pripravljavca, ima potem rešitev na dlani. Ker nekaj družb je, ki so na trgu danes in pripravijo tako dokumentacijo, da to potem pije vodo, po domače, v okoljevarstvenem postopku. S tem imam sam izkušnje iz preteklih let in tako naprej. Pri vsej znanosti, ki danes obstaja.

tudi reklame, reklamni material, dodatni reklamni material, ki ga poštar prinese v gospodinjstva vsak torek, ali kdaj se že nosi. 859 tisoč gospodinjstev imamo v Sloveniji. Jaz sem prosil ženo, je zvagala, minimalno pol kile na teden je tega izobraževalnega gradiva, ki ni nič drugega kot reklama, se pravi reklama za, če hočete, slovensko mleko, za slovenski krompir, ki jo trgovci plačajo družbam, ki se ukvarjajo z reklamiranjem, namesto da bi ta denar, ti milijoni, to so milijoni, ostali slovenskemu kmetu, ki proizvaja in prideluje pridelke. Naša ozaveščenost pa mora biti, da seveda to kupujemo, zato ker je slovensko. In s tem prihranimo – koliko? 50 ton, ne vem, več tega gradiva samo za mala gospodinjstva. to je po navadi papir, ki je zelo slab in ga niti ni možno ponovno uporabiti. Ko govorimo o kavcijah in podobnih zadevah, moramo tudi paziti – saj gotovo se je že kakšna vlada, kakšen minister ukvarjal v tej državi s tem, in tisti odgovorni da se nam ne bo zgodilo to, kar se nam recimo dogaja. Vemo, kako je, ko pridemo v sosednjo državo. Če odvržemo plastenko, če smo premalo pozorni in je ne odnesemo zadnji dan v trgovino, trgovino, vržemo v prazno, ker nekateri pač to pobirajo ven. Mi imamo trenutno tako prakso na področju papirja. Kvaliteten časopisni papir, kolikor ga je še, ima svojo ceno. veste, kako se potem družbe, predvsem javna komunalna podjetja trudijo, da nam dostavijo zabojnike. V Ljubljani je to brezplačno, v nekaterih občinah še ni posebnega zabojnika. In se veselo prazni in ga potem tisti prodajo. Tako da paziti moramo na te vzvode, da ne bo potem prišlo do vseh teh anomalij. Vse to je bilo verjetno že v preteklosti preštudirano in so nekje tudi te študije, da ne bomo rabili recimo ponovno plačevati. Jaz vedno k temu pozivam. Teh študij, teh ugotovitev je gotovo že veliko, je treba malo samo skupaj potegniti, povprašati ne ne nazadnje tudi tiste okoljevarstvene organizacije, ki so že sedaj sodelovale. Saj dobijo javni denar tudi zato, da veliko dobrih analiz naredijo, in ker so te analize naredili v preteklosti, jih imajo v svojih arhivih in tudi oni lahko pomagajo v končni fazi vsem nam na tem področju.

in vse to potrebuje svoj čas. Zato je resnično pomembno, da ta zakon sprejmemo čim hitreje, popravimo tisto, kar je ugotovljeno. Upam, da

To naj bo za danes z moje strani vse, nas pa vse tiste, ki smo člani Odbora za infrastrukturo, čaka, da se čim prej lotimo konkretne obravnave. Na tisto sejo pa vemo, da lahko gospod predsednik povabi tudi kakšne strokovnjake, da točno, konkretno povedo. Dovolite mi pa samo še ta stavek, da se zahvalim ministru za konkretna dejanja. Ker to pa šteje. To pa šteje. Konkretno na ekološkem problemu. Imam izkušnjo, 12 let nazaj, ko je odgovorni politik rekel, da bo določeno ekološko problematiko

v tem kratkem času, se pravi enem letu, ker še pred enim letom ta zgodba ni bila aktualna, danes je preverjeno zadeva v Zalogu počiščena.

odpadno blato – vemo, kje. In kje je potem končalo? Samo pri njih na dvorišču. To ni rešitev. Zato podpiram, da je eno podjetje oziroma ena organizacija, bolje rečeno, ki bo v Sloveniji to nadzirala, ne pa sedaj, ko so razpršeni. Aha, jaz sem plačal onemu, jaz sem plačal onemu, za nas je ta zadolžen – po papirjih se je vedno vse se ujemalo, imeli smo pa v naravi pomembne, zelo nevarne odpadke, kot so recimo iz čistilnih naprav. Tako da to mora biti naš cilj – da se te zgodbe ne dogajajo več. Če samo to naredimo

Hvala, predsedujoči. Spoštovani minister! Zakon o varstvu okolja zajema zelo široko področje, dotika se pravzaprav skoraj vseh resorjev, bolj ali manj. Tudi sam bi se v svoji razpravi dotaknil enega področja, in sicer področja kmetijstva, ekološkega kmetovanja, kar navezujem na sredstva iz podnebnega sklada.

Zakaj ne bi, če so tu problemi, potem razširili tudi na druga področja? Na koncu je ekološko kmetijstvo vsekakor sestavni del tega, saj tudi rešuje to področje, in to zelo močno, in tudi visoki cilji so tam postavljeni, primanjkuje pa sredstev.

Kot prvo apel, da sredstva podnebnega sklada, ki se polni s prodajo emisijskih kuponov na družbah, usmerimo tudi v razvoj ekološkega kmetijstva pod okriljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva. To je tista osnova, zakaj to poudarjam oziroma predlagam.

ki pa smo ga mi predlagali tudi v okviru tehnične pomoči pospeševalnih služb. O tem bom na koncu še nekaj rekel. Ekološko kmetovanje po vseh relevantnih raziskavah dejansko povzroča izboljšano strukturo tal, seveda z višjimi koncentracijami organske snovi in večjo agregacijo tal. Seveda skrbi tudi za biološko raznovrstnost, za vsaj 30 % naj bi jo povečevalo. Ima manjše izpuste toplogrednih plinov, v povprečju kar za 40 %, na nekaterih področjih celo večkratnik. Zmanjšuje vsebnost nitratov in pesticidov v podtalnici. Na vodovarstvenih območjih je ekološko kmetovanje edina primerna kmetijska praksa. Je najprimernejša oblika kmetijstva tudi za druga zavarovana in občutljiva območja, na primer Natura 2000. Potrošnja in promet z ekološkimi živili se povečujeta oziroma imamo tu zelo visoke cilje. Pri prehajanju na ekološko kmetovanje imajo za LMŠ ključno vlogo inovativne prakse prenosa praktičnega znanja, zato je potrebno svetovalno službo za ekološko kmetijstvo okrepiti na ravni celotne države. In ravno tu je tisti naš predlog, v okviru tehnične pomoči bi se moralo to izvajati in povezovati. Že v začetku leta 2020 je kmetijsko ministrstvo ugotovilo, da je ena poglavitnih težav v kadrovski podhranjenosti ter operativnosti kmetijskih svetovalnih služb. V ta namen je bil sklenjen dogovor tudi z okoljskim ministrstvom, da se ustanovi pospeševalna služba, ki bi se financirala iz Sklada za podnebne spremembe. Ustanovitev svetovalne službe za ekološko kmetijstvo, kakovostne svetovalne službe ali ustanovitev posebne nacionalne službe, je ključna predvsem z vidika razporejanja javnih sredstev v prihodnosti, ki bodo zagotovo morala preiti v prid kmetijskim gospodarstvom, ki bodo delovala v smeri sonaravnega in trajnostnega kmetovanja. Pobude so že bile. V pospeševanje ekološkega kmetijstva pa nas ne silijo samo podnebne spremembe, ampak tudi evropski zeleni dogovor. To je vse povezano.

vami na tem področju s tem zakonom pravzaprav nujno sodelovati, da dobimo tiste učinke. Sploh zato, kot smo na začetku že ugotovili, ker vsa sredstva niti niso bila porabljena v preteklosti. Opredelitev in financiranje ekološkega kmetijstva v podnebnem skladu bo povečala možnost, da sploh dosežemo ta cilj, kar smo rekli v opredeljenem akcijskem načrtu za razvoj ekološkega kmetijstva, da se do leta 2027 ekološko kmetuje na 18 % kmetijskih zemljišč in da dosežemo 10 % ekoloških kmetij. To bo pomenilo približno 350 kmetij in celo 4 tisoč 800 hektarov na leto. Brez povečanja deleža kmetij v preusmeritvi bo izziv še večji in bi moral doseči raven iz leta 2013, ko je bilo teh kmetij v strukturi kar 36,5 %, v letu 2020 pa le še 9. To se pravi, gremo v nasprotno smer.

postavil tudi konkretno vprašanje ministrstvu za kmetijstvo pri tretji točki, to je bilo aprila lani, kjer smo tudi vprašali, ali je med ukrepi za širjenje ekološkega kmetovanja še vedno vzpostavitev namenske pospeševalne službe za ekološko kmetijstvo, ki bi se financirala s sredstvi podnebnega sklada v okviru ukrepa tehničnih pomoči. Če da, kaj lahko pričakujemo kot zagon? In dobili smo konkreten odgovor, da je ministrstvo vam to pobudo že zdavnaj poslalo je predlog glede financiranja pospeševanja s področja ekološkega kmetovanja prek podnebnega sklada. »Vendar pa še nismo prejeli dokončne odločitve v zvezi s to zadevo,« so nam odgovorili lani maja. Danes, minister, vas tu iz prve roke sprašujem,

Hvala lepa. Seveda so ukrepi, kot je ekološko kmetijstvo oziroma ukrepi za zmanjševanje CO2 oziroma emisij kjerkoli v prvi točki prvega odstavka 183. člena, ki pravi, da so to vsi ukrepi, ki se porabljajo zlasti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, in tako naprej. To se pravi, mi ne delamo tega zdaj po sektorjih, po panogah. Če je v kmetijstvu to tako ali v gospodarstvu ali kjerkoli,

ukrepih za blaženje podnebnih sprememb in za prilaganje nanje v gozdarstvu, to sicer ni to, je približno 3 milijone evrov in pri ukrepih za blaženje podnebnih sprememb in za prilagajanje nanje v kmetijstvu je 7 milijonov evrov alociranih tu notri. Tako da to, kar vi govorite, je res. Podnebni sklad je temu namenjen, za financiranje ukrepov, ki prispevajo k zmanjševanju emisij v kmetijstvu, ali je to ekokmetijstvo ali je kakršnokoli drugačno kmetijstvo, je seveda bolj stvar resorja. Ampak za to imamo podlago v zakonu in tudi v tej noveli, to je v tem novem zakonu in tudi v programu. Je pa res, da je problem bolj v absorpciji. Spoštovani poslanec, jaz nisem naklonjen ustanavljanju novih birokratskih teles, ki jih omenjate, neke centre in tako naprej. Mi imamo že neko infrastrukturo na področju kmetijstva, imamo Kmetijsko gozdarsko zbornico s svojimi tako imenovanimi kmetijskimi vsepovsod po Sloveniji s svojimi strokovnjaki, ki delajo na terenu, in mislim, da je to zadostna infrastruktura tudi za te ukrepe. Če bomo še tu podvajali in neke centre ustanavljali, menim, da ne bomo ravno veliko prispevali k racionalni porabi denarja iz podnebnega sklada, in kolikor bo denarja za birokracijo, ga ne bo za ukrepe. Tako da sem bolj pristaš ukrepov in učinkovitega dela obstoječih služb na tem področju.

da se nameni za tehnično pomoč obstoječim pospeševalnim službam na področju kmetijstva. Nič kaj novega, samo v tej smeri. Oni so za to usposobljeni in ne rabijo potem dodatno. Seveda, da pride do končnega uporabnika. To se pravi, ta zakon je zelo zahteven, širok in moramo najti tiste poti, da bodo ekološki kmetovalci začutili, da je to uporabno in da se bodo ti rezultati na področju ekološkega kmetovanja začeli izboljševati, povečevati, ne pa, da so zdaj padali. Če imamo cilj 25 % v enem desetletju, da spravimo ta cilj do tega, je treba dosti sodelovanja in zato so ravno te pospeševalne

Hvala lepa za besedo. Če bi ubesedoval kot večna kolegov pred mano, bi kakšnih petkrat moral reči Socialni demokrati pa kakšnih sedemkrat Maribor pa vmes že povedati, kje sem kandidiral pa kje bom kandidiral. Kandidiral bom tam, kjer pač živim, kjer me ljudje lahko srečajo na ulici, eni pohvalijo, eni pograjajo in tako naprej. Če ste ste resno brali ta zakon, mislim, da je to absolutno napačen pristop. Zakaj? Čeprav jaz že 30 let ne živim več v Beli krajini, bi seveda rad, da se vsa zgodba okoli Krupe nikoli ne bi zgodila,

večine ljudi iz koalicije pa tudi koga iz opozicije tako razumel. Verjetno si vsi želimo okoljsko problematiko reševati na teritoriju celotne Republike Slovenije, kar je tudi naša dolžnost, kar je v bistvu tudi naš šiht, po domače povedano. Pa navsezadnje tudi nismo taki zaplankarji. Saj kolega Moškrič se verjetno ne drži samo svojega dela Ljubljane, gre tudi kam naokoli. Pa malo za šalo, malo zares, če bi kakšne sosede povabil, bi mu uspelo tisti liter spiti, ali kako so že hoteli, embalažo spreminjati. Druga zgodba. Vsi tisti, ki smo se v življenju s prostorom in okoljem ukvarjali, vemo, da pri nas umestitve v prostor trajajo prej desetletja kot leta. Kdorkoli, katerakoli vlada bo tu, kdorkoli se bo napihoval, naša vlada je vse, pred mano nobeden ni

s tem, da eno tako težko materijo nekako na hitro rešujemo, naredili več škode kot koristi. Zlasti koalicijski poslanci vsi zdaj nekako pozivate, dajmo to čim prej spraviti, dajmo to čim prej rešiti, čeprav je kolega Moškrič zelo lepo povedal, ja, potem bomo pa imeli drugo branje pa bo končno prišlo na odbor pa bomo imeli konkretno obravnavo. Če bi jaz ven vlekel neka svoja poslanska vprašanja, ki sem jih postavljal v tem mandatu, pa sem jih čez 900, bi tu prevelik teater. Dobronamerno, čeprav v tem sklicu nisem član Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, v preteklem sklicu sem bil najbolj aktiven član tega odbora, moram priznati, da sem zastrigel z ušesi, ko so mi začeli določeni ljudje pošiljati neke maile v povezavi z 28., 29. členom. Nek gospod – tisti, ki poznamo to področje – prej gotovo kot verjetno gospod, ki je bil najboljši državni sekretar na tem področju, Radovan Tavzes,

če v ljudski jezik prevedem, neka preveč lahkotna merila za odločitev, kdaj neki zadevi preneha status odpadka, če se tako izrazim. Tu je neka neka upravičena bojazen. Verjetno bo minister rekel, da problemov ni, ampak imamo čisto preveč nekih izkušenj v Sloveniji. Saj kolegi so jih naštevali, lahko bi jih tudi sam našteval, pa čeprav ne kandidiram pa nisem kandidiral v tistem eku Maribora, tudi onesnaženje našega krasnega botaničnega vrta z nekim divjim odlaganjem, neke zgodbe nekega gospoda, ki mu je bil to življenjski

neki knedelj v grlu, če se tako izrazim, ker menim, da ta vrhunski birokrat pa državni sekretar ni nekdo, ki bi deloval na način baba kazala ali pa dajmo zdaj malo nagajati, ker je mogoče neka druga politična opcija – pa ne vem, upam, da se, minister, ne boste počutili osebno ogroženi – pa bo iz kakih Dolenjskih Toplic dobil položnico, če malo karikiram. Ampak če se vrnem, gre za neko zahtevno problematiko in gre za to problematiko, da se je malo po domače pri nas z odpadki ravnalo. Eni so tu uporabljali celo besedo smetarska mafija, ampak, veste, mi se premalo ukvarjamo z vhodnim podatkom te zakonodaje. Človek je neavtenično entropično bitje. Po domače povedano, malo prezgodaj se rodimo, ker bi matere umrle med porodi, če bi bili bolj razviti, pa ogromno energije rabimo pa preveč smeti proizvajamo. S tem se bomo morali začeti ukvarjati. Mi se vrtimo, ne vem, katera vlada je, evo, če pridem do teh nesrečnih sveč – mislim, krščen matiček, dajmo si že enkrat reči, tako onesnaževanje ni pietetno dejanje. Pika. So seveda neki ljudje, ki od tega svečarstva živijo, dajmo neko relativno hitro prehodno obdobje, da se enostavno s tem neha. Da se tudi drugače pakirati, da se tudi drugače na vse svete pa ob drugih datumih izražati pieteto do tistih, ki jih ni več med nami. In se tu vrtimo v krogu, krogu, ne vem, koliko časa. Tudi o tem blatu bomo morali enkrat doreči. Enkrat bomo morali verjetno tudi doreči neki krog,

velika šlamastika. Zdi se mi, da bi pa tu vseeno potrebovali neko raznoliko in odgovorno politiko, ker ne glede na to, da je bolj bevskanje kot ne zadnji dve leti v tem državnem zboru, ne vem, jaz ne privoščim Janši, da bi imel za bajto, ne vem, kaj, tri tone živega srebra. Verjetno tudi on meni ne. Ali pa, ne vem. Vsaj za sebe lahko rečem, drugim nikakor ne ne gledam v glave. Ne vem tudi, če je pametna poteza, da se razgradi neka skupina pravnikov, ki se na resornem ministrstvu ukvarja s to problematiko, za kar se morajo tudi vsebinsko specializirati – seveda minister že odmahuje z glavo – pa se nekaj da v izdelavo enemu profesorju, z vsem dolžnim spoštovanjem do njega. Veste, že tisti najbolj mali NGO ima pravilo vsaj štirih, če že ne šestih oči, če se gre na neka pogajanja. Skratka, preveč nekih indicev imam, ob katerih imam neki slab okus v ustih glede tega vsega skupaj. Pa naj mi minister ne zameri. Ta zakon zelo jasno kaže, pa neke izkušnje, ki jih imamo, da so davki še kako pomembni in da bo tudi z davčno politiko potrebno te zadeve usmerjati. Lažje bomo pa to usmerjali z davčno politiko, ko bomo nekako dvignili BDP. Moram reči, da Socialni demokrati imamo tu spisan nek resen predlog programa za naslednje desetletje, ali če hočete nekje do leta 2035. Zaenkrat pa še čakam programe vseh ostalih. Pa ne zaradi tega, ker naj bi reda radi pred volitvami imeli programe, ampak da se nekako resno začnemo pogovarjati. In tudi operabilnost nekih programov. Da ne bom kradel, bivši kmetijski minister bo povedal, ko bo prišel do besede, zakaj je cela vrsta težav pri tem, kar je Jožko

Hvala za besedo. Zakon o varovanju okolja 2 ureja večino vprašanj le okvirno, kar je pozitivno z vidika preglednosti, in to bodo nadalje urejali številni podzakonski akti. Pri določbah zakona o varovanju okolja 2 gre za sklop pravnih pravil, ki v slovenski pravni red z nekaj izjemami prenašajo zahteve direktiv Evropske unije, ki so podlaga za podzakonski prenos številnih drugih direktiv, hkrati pa zakon v nekaterih primerih vsebuje tudi določene podlage za sprejetje podzakonskih aktov, s katerimi se sprejemajo predpisi za izvajanje posameznih uredb Evropske unije. Na primer pristojnost za upravljanje z enotami dodeljenih letnih emisij se ureja z zakonom in ne s podzakonskimi akti. Upoštevani so tudi cilji krožnega gospodarstva in trajnega razvoja, kar lahko samo pozdravim. Pridobivanje okoljevarstvenih dovoljenj je predpisano samo za nekatere povzročitelje onesnaževanj, kar je dobro za zmanjšanje upravnih postopkov, manj pa sicer za dosledno preprečevanje škodljivih emisij. Problematično je lahko urejanje območij okoljskih omejitev zaradi urejanja po različno strogih režimih znotraj območij. Pomembno novost predstavlja tudi dejstvo, da se drugače kot do sedaj ureja vloga in položaj zainteresirane javnosti in stranska udeležba o upravnem postopku ter upravičenost do tožbe v upravnem sporu. V upravnem postopku izdaje dovoljenja, četudi lahko podajo svoje pripombe in stališča, nevladne organizacije v javnem interesu iz prvega odstavka 237. člena ter civilna iniciativa nimajo položaja stranskega udeleženca v postopku. Ne glede na navedeno pa so upravičene zoper izdano okoljevarstveno soglasje vložiti tožbo. Zakon daje podlago tudi za to, da se z uredbo Vlade predpišejo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki so namenjene temu, da povzročitelji onesnaževanja okolja internalizirajo stroške onesnaževanja, ki jih sicer nosi družba kot celota. Pooblastilo za podrobnejše urejanje relevantnih vprašanj pa je z nekoliko drugačno dikcijo kot v Zakonu o varovanju okolja 1 prepuščeno Vladi. Podobno velja tudi za sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov, katere okvire določa Evropska unija. Na področju ravnanja z odpadki zakon daje podlago, da se določijo ravnanja, ki ne potrebujejo okoljevarstvenega dovoljenja, temveč zgolj prijavo nekaterih ravnanj, ki ni vezana na posebno upravno odločbo. Navedeno lahko označimo za razbremenitev upravnih organov, kar seveda podpiramo, saj si želimo manj birokracije. Po drugi strani pa to ne bo okrnelo učinkovitosti ravnanja z odpadki. Pomanjkljivost tega predloga je, da med zainteresirane nosilce pravic do reagiranja javnosti na okoljske rešitve niso štete tudi mestne četrti in krajevne skupnosti, saj so te najbolj seznanjene z okoljsko problematiko in tudi s podatki o kršitvah. Zato bi bilo smiselno, da se jih vključi. Mislim, da so te spremembe oziroma je zakon o varovanju okolja usklajen tudi z večino nevladnih organizacij, saj nisem zasledila veliko pripomb na to temo. Seveda ga podpiram.

Danes je pred nami zakon, ki je, vsaj moje mišljenje je takšno, eden najbolj pomembnih, če ne najbolj pomemben, spoštovani minister, na vašem resorju v tem mandatu.

strinjali, sploh tisti, ki smo bili v prejšnjem mandatu v Državnem zboru, tudi v Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, rekli ste, da bo treba najprej očistiti en del Slovenije, predvsem ste imeli v mislih odlagališča, kjer gre tudi velika zasluga našim spoštovanim gasilcem in gasilkam, ker so venomer morali posredovati, da na teh odlagališčih oziroma v skladiščih v tistih okoljih, kjer so goreli odpadki, niso nastajale za okolje še večje katastrofe. Poslanke in poslanci predvsem koalicije

Ker je izjemno pomembno to, da ste vi kot minister za okolje in prostor v Republiki Sloveniji z vsemi svojimi sodelavci, državnimi sekretarji in sodelavci na ministrstvu, vztrajali in sem pripeljali ta zakon,

je potrebno, da gre v javno razpravo, bi bili s tem zakonom verjetno že mnogo dlje. Ampak nič zato, jaz sem vesel danes, potem ko sem poslušal tudi stališča poslanskih skupin. Vesel sem, da ta zahtevni zakon večina poslanskih skupin podpira v tej prvi obravnavi. Vem, da nas vse skupaj čaka velika odgovornost, tudi na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor.

tega odbora, sprejet na marčevski seji tega državnega zbora. Ampak to ne sme biti samo želja.

veljavo. Pa ne zato, da bo to dosežek vlade. Tako kot sem povedal v imenu Poslanske skupine SDS – Slovenske demokratske stranke, je to pomembno za Slovenijo, za vse tiste, ki živimo v Republiki Sloveniji, za naše otroke, predvsem pa za tiste, ki še niso rojeni, ki prihajajo, za naše potomce.

različne institucije, ki so se ukvarjale s temi odpadki, komunalna zbornica. Moram biti čisto pošten, velikokrat potem nismo več vedeli, kje je izhod do cilja, da ne bo vsak teden zagorelo v katerem od teh skladišč. Skratka, moram pohvaliti vaše delo. Danes govorimo o zakonu o varstvu

temi odpadki, pišejo danes raznorazna pisma, eni zadovoljni s tem zakonom, ki kmalu prihaja v veljavo, drugi razočarani, imajo druge ideje. Sam sem imel tudi večkrat pomisleke, da tisti, ki se s tem ukvarjajo, vedno v dobrobit državljank in državljanov na tem področju. Skratka, tu bi želel vaš odgovor, ali so v tej fazi, ko je ta zakon v sprejemanju, pomisleki tistih, ki se s tem ukvarjajo. Predvsem pa bi želel omeniti, da se mi zdi danes s strani poslanke Janja Sluga – nedavno smo imeli sejo odbora za infrastrukturo, sanacija celjske doline. Jaz sem bil po tej seji slučajno v mestu Celje. Srečam gospoda, ki je Celjan, v Celju živi že 85 let in se nikakor ne more strinjati s tem, kar je dejala poslanka Janja Sluga – da je Celje zastrupljeno mesto. Jaz sem sam tudi opozoril kot predsedujoči na tej seji, da si tega ne smemo dovoliti v tem državnem zboru. Hočem se pa, spoštovani minister, navezati, da ste tu na tem področju, predvsem govorim o vašem mandatu, veliko postorili tudi na področju onesnaženja v tistih delih, kjer pač je. Tako da tudi hvala. Ker prihajam iz celjske regije, tudi tu zahvala. Kot državljan Republike Slovenije pa tudi opažam, celo občutek, kot da se to stopnjuje. Vsi nas opozarjajo, vsa podjetja, ko dobivamo fakture oziroma račune, zasebniki, dobivamo dopise, če se lahko to pošilja elektronsko, kar se mi zdi izjemno prav. Tudi, kar se tiče šol, je vedno več v elektronski obliki. Skratka, vse odgovorne institucije v Republiki Sloveniji se zavedajo okoljskih težav, s tem da vsak produkt oziroma izdelek povzroča

zaskrbljen, ko sem slišal podatke, koliko je potrebno trgovcem, da osveščajo nas potrošnike vsak dan. Seveda tudi sam, ko pridem domov, večkrat vidim tako poln nabiralnik teh reklam, da poštar, seveda spoštovani poštar, ki vsak dan prihaja, niti ne more dati vseh teh reklam v nabiralnik. Skratka, želel bi opozoriti, če je kakšna možnost, da tudi o tem razmišljamo. Jaz sem prepričan, da gre tu na tone

Skratka, potrošnik, ki vsak dan hodi v trgovino, se zavedam, da ve, da bo v tisti trgovini dobil jogurt ali mleko ali čokolado. Ne zdi se mi prav, da bi morali vsak dan imeti to

da sem vesel današnjega dneva, da je ta zakon o varovanju okolja na naših mizah. Vesel sem tudi vašega dela s sodelavci. To je pokazatelj razprave vseh poslank in poslancev. Malo je bilo tistih pripomb. Mislim, da nas čaka, da bomo lahko tekom odbora še kaj dodali, da to še izboljšamo. Skratka, želel bi, minister, da vsi skupaj, in vsi cenjeni poslanke in poslanci tega državnega zbora, da vsi vse naredimo, ker bo to, da bo ta zakon v mesecu marcu tega leta, 2022, sprejet v Državnem zboru, dosežek. Zavedati se pa moramo državljanke in državljani in vsi, ki smo v tem državnem zboru, da danes spreminjamo zakon in da se bomo posledično s tem zakonom morali tudi mi na nekih področjih malo spremeniti. Če nam bo to uspelo,

problema odpadne embalaže v vladi Marjana Šarca ni nič premaknilo, da se ni nič zgodilo in da so hodili, ne vem, ljudje od Poncija do Pilata, posluha pa ni bilo. Vam moram povedati, da seveda to ni res, in tudi vi sami veste, da to ni res. Jaz sem bil na seji Vlade, na kateri je predsednik Vlade Marjan Šarec naložil okoljskemu ministru, naj uredi interventni odvoz te odpadne embalaže, ki se je kopičila, kot veste, na komunalnih deponijah. In to se je takrat tudi zgodilo. Res pa je, da je bil problem z razpisom pri odvozu odpadnih sveč. Tam se je nekaj administrativno zapletalo in na koncu nobeden od ponudnikov ni izpolnjeval pogojev. To je morda bila čisto birokratska stvar ali kakorkoli že, ampak interventni odvoz odpadkov je bil organiziran. Minister Vizjak pa točno ve – in sem ga tudi kmalu po nastopu njegovega mandata tukaj izzval v tej dvorani – da so bile pogodbe z izvajalci, ki bodo potem ta interventni odvoz tudi izpeljali, zelo dolgo na njegovi mizi. Po tistem so bile pa tudi relativno kmalu podpisane. Vem, da sem takrat spraševal direktorje komunal, zakaj se nič ne premakne, kje se je zataknilo, in so mi vsi po vrsti povedali, da je stvar urejena, da se čaka na podpis pogodb na Ministrstvu za okolje in prostor. Potem jih je minister tudi podpisal in takrat je nekaj od tega interventnega odvoza tudi steklo, kot vidite, pa problem še vedno ni rešen. Problem še vedno ni rešen. Še vedno imajo na komunalnih deponijah po vsej Sloveniji ogromno te odpadne embalaže. Torej, reševala je prejšnja vlada, rešuje ta vlada, ampak problem je še vedno tam.

čisto razumljen, ampak vseeno bi osvežil. Jaz vem, da je na tem področju veliko ljudi vlagalo svoj trud, tudi verjetno vi, gospod Medved, takrat, tudi vaš predsednik. Nisem čisto mislil, da nič ni bilo narejenega, ampak veste, velika razlika je, ali se nekaj rešuje ali pa da se rešuje iz leta v leto, pa se nič ne reši. Jaz Jaz vam moram povedati, če spomnim, da ko je minister Vizjak imel hearing, je bila glavna tema teh vprašanj, večine vprašanj, kako bomo očistili ta odlagališča. tam smo vsi skupaj ugotovili, takrat na novo opozicija pa mi kot koalicija, da na tem področju ni bilo ničesar narejenega. Zato sem se zahvalil ministru za njegovo vztrajnost, je očistil, danes je pa na mizi zakon, ki bo v bodoče to urejal. Ne biti užaljeni. Eno je reševati, reševati, reševati, delati, delati, pa nič narediti.

v skladiščih javnih služb. Ko sem jaz pred manj kot dvema letoma prevzel ta resor, jih je ostajalo več kot 50 %, vse komunalne mešane embalaže niso prevzemale družbe za ravnanje z embalažo in je ostajala v skladiščih.

ko je bila prvič zadolžitev, da embalažne družbe poberejo vso odpadno embalažo iz skladišč, da morajo pobrati vso. Potem smo tudi spremenili uredbo, da ni več tiste meje 15 ton. Namreč, do te spremembe uredbe, ki je bila pred kakšnim letom dni sprejeta, vsi tisti, ki so dajali manj kot 15 ton embalaže letno na trg, niso plačevali nič embalažnine. In potem se čudite, da je ostajala embalaža. In zato smo dali to na nulo. Vsi morajo plačevati embalažnino in posledično pomeni, da je več denarja, ki ga plačujejo tisti, ki odpadke dajejo v bistvu na trg, in s tem denarjem se seveda ravna, potem ko se to pobira. Problema odpadkov ni mogoče reševati z interventnimi zakoni. Problem odpadkov je bilo treba rešiti sistemsko po načelu PRO, proizvajalec plača in proizvajalec je finančno in organizacijsko odgovoren za odpadke, ki jih daje. To pa uvaja sedaj ta zakon. Za področje vseh odpadkovnih tokov, ki jih je več, omenili ste sveče pa tu je odpadna embalaža, potem so še gume, medicinski, kmetijski proizvodi in tako naprej. Tega je čuda. Predvidevamo eno organizacijo, za razliko od prizadevanj sedanjih organizacij oziroma družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki bi želele, da je še vedno konkurenca. Vendar je konkurenca na področju profitov in cene, ni pa glavni cilj varstvo okolja in doseganje okoljskih ciljev, ampak je prioriteta, kako za čim manj denarja dobiti komitente in pobrati to embalažo, ne vso, nekaj je pustiti v skladišču in bo že država ali pa občina to pobrala. Jaz sem, kot veste, bil gospodarski minister. Če kaj zagovarjam, zagovarjam trg in konkurenco. Vendar ko pa pridemo na polje odpadkov, kjer potem gospodarski subjekti ne sledijo okoljski logiki in okoljskim ciljem, ti, ki se ukvarjajo z odpadno embalažo, temveč seveda cilju profita in raznim drugim ekonomskim interesom za lastnika, je pa več kot jasno, da moramo v ospredje postaviti okoljske cilje. In to opravičuje eno organizacijo za en odpadkovni tok, ki bo tudi poskrbela, da se bo vse odpadke ustrezno tretiralo, in bo skrbela tudi za to, da se bodo izboljševali okoljski cilji, ker bo bdela nad vso to problematiko. Zato bo zakon o varstvu okolja končno naredil

nekaterim gospodarskim subjektom, jaz sem jih sam imenoval odpadkovna mafija, to ni v interesu, ker bodo ob milijone ne letni ravni oziroma bodo pravzaprav dolgoročno morali slediti bolj okoljskim ciljem kot svojim profitom. Seveda do vas poslancev prihajajo pisma teh užaljenih družb, tudi nekaterih tujih, ki bi rade imele status quo. In še enkrat, za nas je bilo ključno tudi to, kar Evropska komisija na tem področju predlaga. Pravzaprav gre v osnovi za eno organizacijo, lahko jih je pa tudi več, ne prepoveduje več organizacij, ampak v osnovi je mišljena ena. Za tako malo ekonomijo, kot je Slovenija, ki je dvemilijonski trg, je v primerjavi z drugimi primerljivimi državami praksa to, da je za en odpadkovni tok ena organizacija, ki bo, po mojem, tudi porok in in granat za to, da se bodo tudi okoljski cilji dosegali. Pa ne smo dosegali, da se bo trend ravnanja z odpadki, temi odpadkovnimi tokovi izboljševal, ker ji bo to v interesu. Gre pa za neprofitno organizacijo, ki jo ustanovijo proizvajalci, to se pravi ti, ki dajejo, država nima s tem nič. V primeru več organizacij bi pa država morala ustanoviti neko agencijo, ki bi to nadzirala in bi se birokratsko lomila med temi mojstri, ki bi zamegljevali realno stanje. To se pravi tudi v smislu debirokratizacije je boljša rešitev ene organizacije kot pa več.

razredčene kolegice in kolegi, lep pozdrav! Nova Slovenija – krščanski demokrati smo že po svojem bistvu nekako zavezani varstvu okolja. Zelo blizu mi je besedilo v programu CDU, kjer govorijo o varstvu stvarstva, in temu se tudi sam pridružujem. Mimogrede, tudi mi smo gospodu Juretu Lebnu nasedli, nasedli, prepričeval nas je, vidimo pa, da je rezultat tistega interventnega zakona ničen. Jaz se absolutno strinjam z ministrom, ki pravi: »Ne moremo okolja varovati z interventnimi zakoni.« Tudi s tem zakonom ne bomo vsega naredili ali pa bomo zelo malo, kar se tiče vzgoje, vzgoje naših otrok, naših naslednjih generacij, ki smo jim mi dolžni to okolje predati predati v dobri kondiciji. Tukaj je naloga vzgoje, ki se začne najprej v družini, osnovni šoli in tako naprej. Žal imam zelo redke priložnosti, da se z ženo sprehajam ob nedeljskih sprehodih, in srce se mi trga, ko vidim na prekrasnem podeželju v obcestnih jarkih – saj sicer tu pa tam, ampak me boli – plastenke, pločevinke in tako naprej. In potem vedno dobim asociacijo na stari slovenski pregovor Kjer osel leži, tam dlako pusti. Ta pregovor je zelo vezan na varstvo okolja. Kaj zdaj ta zakon prinaša? Nimam dovolj časa in je bilo že predebatirano, ampak preden nadaljujem, želim sporočiti, da sem izredno vesel, da imamo znotraj naše stranke Nove Slovenije – krščanskih demokratov veliko organizacijskih oblik, Gospodarski klub, Ženska zveza in tako naprej, in da smo pred kratkim ustanovili tudi Zeleno zvezo. Na prvem sestanku na konferenci Zoom je bilo več kot 200 udeležencev, tudi izjemnih strokovnjakov, znanih slovenskih imen. To me zelo spodbuja. Ta Zelena zveza je konstituirana in močno angažirana pri snovanju našega okoljskega, če hočete, programa oziroma volilnega programa. Veseli me, da novi zakon o varstvu okolja, ZVO-2, prinaša nove rešitve, s katerimi se urejajo najbolj pereči problemi na področju varstva okolja, kot je na primer nam vsem poznano neodgovorno ravnanje z odpadki. Na področju odpadkov ta zakon na novo celovito ureja ravnanje z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka in z ureditvijo sistema to je proizvajalčeve razširjene odgovornosti ali bolj po domače, proizvajalec naj plača. Prepričani smo, da bo ta zakon postavil nove in zdrave temelje sistemu proizvajalčeve razširjene odgovornosti, v katerega je zajeta tudi odpadna embalaža, da bo učinkovit, pregleden in tudi stroškovno optimalen. V ta namen bo zakon za vsak masni tok odpadkov določil zgolj eno neprofitno organizacijo – minister je povedal, da lahko tudi dve ali mora pa biti ta zadeva seveda racionalno organizirana – ki bo v imenu proizvajalcev iskala najugodnejše ponudnike. Sam sem tu želel izpostaviti tudi vprašanja, ki jih je nanizal spoštovani

če zadeve dobro delujejo v Belgiji, na Češkem in tako naprej, zakaj bi potem na novo odkrivali toplo vodo, če pa je že odkrita? Moja kolegica in kolegi so že napovedali podporo temu zakonu v prvem branju, verjamem, da ga bomo skozi parlamentarno proceduro na odboru še optimirali. Ministru se želim zahvaliti.

Hvala lepa. Ostala mi je ena minuta. Najprej bi želel samo povedati, da verjetno nisem bil dobro razumljen. Spoštovani poslanec Jožef Horvat, za en masni tok ena organizacija, ni možno več organizacij. Je pa več masnih tokov, zato bo za vsak masni tok lahko druga organizacija. Ampak en masni tok ima eno organizacijo ravno zaradi tega, da ni potem prerivanja na račun okoljskih ciljev. Spoštovane poslanke in poslanci, pravzaprav sem po tej splošni razpravi, ki se bliža koncu, vesel, da se obeta zakonu v prvem branju kar zavidljiva podpora, da nas čaka še v drugem branju nekaj korekcij. Zlasti vidim veliko soglasje pri kavcijskem sistemu. Vlada podpira uvedbo kavcijskega sistema. Dodatno bomo seveda osvetlili tudi razloge in pogoje prenehanja statusa odpadka, kot je predvideno, kot je opozoril tudi poslanec iz Socialnih demokratov. Vesel sem, da smo uspeli ta zakon uskladiti s kar precejšnjim delom nevladnega sektorja pa tudi z gospodarstvom. To je dobra popotnica za drugo branje. Še enkrat vas prosim, da ta zakon sprejmemo še v tem mandatu Državnega zbora. Hvala lepa, gospod minister. Vsi razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Ker je čas za razpravo še ostal, sprašujem, ali želite na podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora še razpravljati. Vidim, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v petek, torej jutri, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina 12 poslank in poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanom zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona zato dajem besedo predstavniku predlagatelja mag. Dejanu Židanu. Izvolite.

Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospod minister s sodelavko, ostali prisotni, lepo pozdravljeni! Leta 2020 sta dva ugledna slovenska pravnika takole zapisala: »V Evropski uniji se poklicne bolezni merijo v odstotkih in so primerljive številu poškodb pri delu. V Sloveniji se poklicne bolezni merijo v promilih. Pristojni organi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se kljub jasnim smernicam zadnjih 20 let dejansko izogibajo ugotavljanju poklicnih bolezni, posamezniki pa vplačujejo zavarovanje tako pri zdravstveni kakor pri pokojninski zavarovalnici.« Avtorja tudi navajata, da bi zavod postopke moral ugotavljati po uradni dolžnosti, vendar tega ne izvaja, in ne nazadnje nepriznavanje poklicnih bolezni delavcem povzroča škodo, ne samo, da imajo prenizko odmero invalidske pokojnine, temveč tudi na ta način, da nimajo možnosti tožbe, in tudi na ta način, da ne prihaja do izboljšanja delovnih pogojev. Sam sem na poklicne bolezni naletel v poslanski pisarni, kjer mi je gospa njen primer najbolje poznam – opisala svojo zgodbo: 20 let šivilja, neustrezni pogoji, neustrezno delovno mesto, neustrezna vadba, posledica pa invalidska upokojitev zaradi poškodbe ali hude poškodbe hrbtenice. Ker se v Sloveniji poklicne bolezni ne priznavajo več, pa bi se morale, je gospa, namesto da bi imela izračun, kakor se za poklicne bolezni tudi v zakonodaji predpisuje, torej da bi se upoštevala vsa delovna doba, ne samo realno opravljena, pristala pri invalidski pokojnini nekaj čez 200 evrov. Takrat sem imel možnost, čeprav sam delam na področju, ki ni področje sociale, ampak je drugo področje, da sem se začel poglabljati v problematiko. Posledica tega poglabljanja, številnih razgovorov s sindikati, pravniki in tudi s predstavniki stroke je bila dokazljiva ugotovitev, da imamo v resnici podpisane vse konvencije, v Evropsko unijo mi javljamo, da nam sistem ne deluje, ampak dokazljivo nam ne deluje. To povedo navadne številke. Poglejte primer, ob tem, da se plačujeta dve obliki zavarovanja. To govorijo številke, ki so takšne. V državah Evropske unije, kjer imajo prav tako in trdijo, da je urejeno, se ugotavlja, da je okrog tretjina invalidskih pokojnin tako imenovanih poklicnih invalidskih pokojnin. To v praksi pomeni, da če imamo v Sloveniji – približen podatek je, star je že nekaj časa – 75 tisoč invalidskih pokojnin, bi jih od tega moralo biti 25 tisoč bolj

od tega moralo biti 500, 600 pa tudi do 800 priznanih kot poklicna invalidska, pa ni. Govorimo o številkah, ki so 20, 30, 40, 50. Torej, nedvomno dejstvo je, da sistem ne deluje. Najdlje z rešitvijo prišla pristojna ministrica gospa Milojka Kolar, ko je pripravila to, kar imam sedaj v roki. To je pravilnik o poklicnih boleznih, ki pa na žalost zaradi krajšega mandata in nasprotovanja marsikoga marsičemu ni bil sprejet. Ta pravilnik se sklicuje na 68. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, torej zakona, zaradi katerega so ji pravniki očitali, da je sklic na zakon takšen, da zakon nima zadosti čvrste opore s samimi členi v zakonu. Ampak sklic je na 68. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zakaj to govorim? Zato ker ko smo začeli iskati rešitev skupaj s sindikati, pravniki in stroko, je bil cilj enostaven – narediti zadosti trdne zakonske podlage, da bo lahko pravilnik, ki je pripravljen in leži na mizi pristojnega ministra in njegovih državnih sekretarjev, sprejet. Sedaj vsi očitajo, pravijo, da ni pravi zakon, ni napisan v takšnem jeziku, kot mora biti. Jaz to vse sprejmem. Imam dopise pristojnih ministrov. Ampak potem kontra vprašam. Če znate napisati bolje, zakaj pa niste napisali? Zato je pred nami poskus, kako ljudem pomagati, s skromno prošnjo dajte nam omogočiti, da pridemo na odbor, zato da vse, kar je potrebno, dopolnimo, nadgradimo, karkoli pametnega naredimo, da ljudje, ki plačujejo zavarovanje, ne bodo oškodovani. Hvala za pozornost. Hvala lepa tudi vam. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade gospe Mateji Ribič, državni sekretarki na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred vami je predlog zakona, ki naj bi po navedbah predlagatelja urejal pogoje za lažje in hitrejše ugotavljanje in potrjevanje poklicnih bolezni v Republiki Sloveniji. Predlagatelji ugotavljajo, da je Slovenija ratificirala mednarodne konvencije, ki urejajo področje sistema priznavanja poklicnih bolezni, in da ima vzpostavljeno obvezno zdravstveno ter obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za primer poklicne bolezni ter poškodbe pri delu, vendar pa delavci navedenih pravic v praksi naj ne bi mogli uveljavljati, saj ne morejo dokazati, da imajo poklicno bolezen. Slovenija namreč nima predpisa, ki bi določal pravno veljavni postopek priznavanja poklicnih bolezni, zaradi česar naj bi se le-te v Sloveniji le redko priznale ali potrdile, posledično pa je obseg priznanih poklicnih bolezni zelo nizek. Predlagatelji zato predlagajo spremembe in dopolnitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerimi naj bi dosegli sprejetje zakonske ureditve, ki bo omogočila lažje in hitrejše ugotavljanje ter potrjevanje poklicnih bolezni v Republiki Sloveniji. V zvezi z navedenim predlogom bi uvodoma želela pojasniti, da se Vlada sicer strinja, da trenutna ureditev ugotavljanja in potrjevanja poklicnih bolezni ni več ustrezna in da bi bilo potrebno čim prej na novo določiti postopek potrjevanja poklicnih bolezni, vendar nikakor ne na predlagani način, temveč na način, kot ga v drugem odstavku 68. člena predvideva ZPIZ-2, ki napotuje na ureditev te problematike v okviru predpisov, ki urejajo zdravstveno zavarovanje. Vlada navedenega predloga zakona tako ne more podpreti in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj se vsebina, ki jo ureja, ne umešča v ustrezen zakon. Nomotehnično namreč ni primerno, da se področje zdravstvenega zavarovanja vsebinsko ureja v zakonu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Menimo, da je sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja že sedaj prenormiran in preobsežen, zaradi česar bi urejanje področja poklicnih bolezni v okviru pokojninskega sistema povzročilo še dodatno nekonsistentnost. 68. člen ZPIZ-2 namreč ureja zgolj definicijo poklicne bolezni in predstavlja pravno podlago za pravice, ki se lahko na tej podlagi priznavajo iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ne predstavlja pa ustreznega mesta za vsebinsko urejanje problematike s področja zdravstvenega zavarovanja. Samo priznavanje poklicnih bolezni in pravic, ki iz tega naslova izhajajo, se primarno ureja v sistemu zdravstvenega zavarovanja, o čemer odloča Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja. V postopku odločanja so tako primarno priznane pravice iz naslova zdravstvenega zavarovanja in šele nato pravice iz naslova invalidnosti. Vlada predloga zakona ne more podpreti tudi zaradi neusklajenosti vsebine le-tega s socialnimi partnerji v okviru socialnega dialoga. Ugotavlja namreč, da predlog zakona povzema ureditev postopka ugotavljanja ter potrjevanja poklicnih bolezni, določitev izvedenskega organa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter stroške postopka ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni iz predloga pravilnika o poklicnih boleznih, ki ga je Ministrstvo za zdravje leta 2018 že posredovalo v javno razpravo, pred tem pa je bil obravnavan tudi na Ekonomsko-socialnem svetu. V okviru socialnega dialoga soglasje o vsebini pravilnika ni bilo doseženo. S tega vidika menimo, da zakonsko urejanje neusklajene vsebine pravilnika ni primerno. Glede na vse navedeno in glede na zelo pavšalno ter neobrazloženo oceno finančnih posledic predlagane ureditve Vlada predloga zakona ne more podpreti in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prvi ima besedo gospod Vojko Starović. Predstavil bo tališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. hvala za besedo. ki ga v stranki SAB štejemo med prioritete države, ni samo dostopnost do zdravstvenih storitev, ampak so tudi ustrezni postopki za priznavanje pravic iz naslova poklicnih bolezni, kamor delavci vplačujejo. Zato poslanska skupina podpira današnjo temo, ki je bila aktualna že pred leti. Način, kako so poklicne bolezni trenutno urejene v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je neprimeren in podnormiran. Dejstvo je, da so delavkam in delavcem pravice iz naslova zavarovanja za poklicne bolezni urejene in priznane le na papirju. Uveljavljanje teh pravic pa je nemogoče, saj ne obstaja ustrezen predpis, ki določa pravno veljavni postopek priznavanja bolezni kot poklicne. Veseli nas, da se bo ta problematika, ki na ureditev čaka že vrsto let, končno uredila na ustrezen način. Novela, ki je danes pred nami, tako določa pojem poklicne bolezni in postopek njenega ugotavljanja, vključno s pristojnostmi in odgovornostmi posameznih deležnikov v postopku. Gre za majhen korak, ki pa bo tistim, ki jim takšno priznanje poklicne bolezni pripada, pomenil veliko. Pravico do priznanja poklicne invalidske pokojnine bo tako lahko prejela širša skupina invalidsko upokojenih. Novela tako določa način ugotavljanja poklicne bolezni, postopek ugotavljanja poklicne bolezni, način potrjevanja poklicne bolezni, izvedenski organ zdravstvene skupnosti in njegove naloge ter pristojnosti ter tudi stroške postopka ugotavljanja, preverjanja in prijavljanja poklicne bolezni. Ministrstvo za zdravje je že pred leti pripravilo rešitev, in sicer pravilnik o poklicnih boleznih, ampak se je zataknilo pri sprejemanju. Zato smo v Poslanski skupini SAB v sodelovanju s sindikati, ki spremembo podpirajo, vložili predlog, ki razširja člen, ki opredeljuje poklicne bolezni, na način, da bo omenjeni pravilnik lahko sprejet. Da je področje vsebinsko podhranjeno, priča tudi dejstvo, da smo imeli v letu 2020 le 21 primerov ugotovitev poklicnih bolezni. S sprejetjem predloga bo tako narejen velik korak proti koncu obdobja, v katerem se v Sloveniji obstoj poklicnih bolezni z izjemo azbestoze praktično ne ugotavlja. Ugotavljanje poklicnih bolezni pa je nujno tudi za sprejemanje ukrepov, za njihovo preprečevanje. Če jih ne ugotavljamo, ne vemo, kaj moramo preprečevati. Dejstvo je, da so novodobne, z delom povezane bolezni pri nas nekako spregledane, kar poudarja tudi medicinska stroka. Število poklicnih ali z delom povezanih bolezni tako močno narašča, zlasti kožnih bolezni, obolenj dihal, pogoste so tudi težave s hrbtenico in okončinami. Marsikdo pa z obiskom pri zdravniku odlaša, saj se boji, da bo izgubil službo.

ter dobro počutje delavcev prispevajo k ekonomski učinkovitosti gospodarstva, splošni družbeni blaginji in ne nazadnje tudi k vzdržnosti socialnih blagajn. Torej je učinkovito zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu brez nezgod, poklicnih bolezni, povezanih z delom, nacionalni interes, je pravica delavcev ter obveza delodajalcev. Poklicne bolezni so pomemben kazalec negativnega zdravja delavcev in odražajo zdravstveno ogroženost delavca na delovnem mestu. Posebej so pomembne zato, ker je velika verjetnost, da bo ista izpostavljenost povzročila bolezen pri več delavcih. Če se poklicna bolezen pravočasno odkrije in se takoj prične z izvajanjem preventivnih ukrepov, se poklicne bolezni pri ostalih zaposlenih na enakih ali podobnih delovnih mestih lahko tudi povsem preprečijo ali vsaj pomembno zajezijo. Čeprav to zahteva zakonodaja, je odkrivanje poklicnih bolezni v Sloveniji po letu 1990 zastalo. Veljavni seznam poklicnih bolezni je zastarel in tudi sam postopek ugotavljanja in priznavanja poklicne bolezni ni niti najmanj primeren. Prava razsežnost problematike poklicnih bolezni je pri nas najbrž stokrat podcenjena v primerjavi s tistim, kar razkrivajo uradni podatki. V Poslanski skupini Desus vidimo predloženo novelo pokojninskega zakona kot dobronameren poskus za postavitev pravega temelja postopka za odkrivanje poklicnih bolezni. Prepričani smo, da bi bil zakon vreden podpore, če bi naslavljal in urejal vsebino na mestu, kjer je njen primarni izvor. Treba se je namreč zavedati dejstva, da je primarna podlaga za uveljavitev pravice iz invalidskega zavarovanja najprej pravica, ki se prizna iz zdravstvenega razloga. Ugotovitev in priznanje te pravice pa terjata temeljito izpeljan postopek verifikacije in obširno medicinsko obravnavo. Po našem mnenju bi vsebino, ki jo ureja predlagatelj v pokojninskem in invalidskem zakonu, kazalo umestiti v drug zakon, to je v Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ugotavljamo tudi, da je vsebina predloga zakona v skrajšani obliki povzeta iz predloga pravilnika o poklicnih boleznih iz leta ki pa zaradi neusklajenosti s socialnimi partnerji ni bil sprejet. Pot tega pravilnika, ki je bil v osnovi po našem mnenju dober in bi po mnogih letih prizadevanja stroke s področja medicine dela zadostil temu, da bi postopki ugotavljanja poklicnih bolezni končno stekli, tako kot tečejo drugod po Evropi, je bila končana zaradi nasprotovanja delodajalcev. O usodi tega zakona bomo sicer odločali jutri, v naši poslanski skupini se bomo ob temeljnem, že izpostavljenem pomisleku, ki ga imamo glede umestitve vsebine pod okrilje napačnega zakona, odločili po po opravljeni razpravi. Preden prižgemo zeleno luč tako dolgo pričakovani rešitvi, pa želimo slišati tudi odgovor s strani pristojnih ministrov na to, ali bi predloženo besedilo, pa četudi v napačnem zakonu, zagotovilo celovito in učinkovito izvedbo postopka verificiranja poklicnih bolezni, saj v nasprotnem primeru slaba zakonska popotnica lahko dodatno oteži uveljavljanje pravic iz invalidskega varstva, česar pa si ne želimo. Hvala, da ste me poslušali. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Jurij Lep. Predstavil bo stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite.

V Sloveniji uradne ocene ni, saj poklicnih bolezni, razen azbestnih, že skoraj tri desetletja ne odkrivamo in ne preprečujemo. Najbrž ne pretiravam, če podam oceno, da je to skrajno neodgovorno in že skoraj sramotno, ker za to nimamo ustrezne pravne podlage, ker bi morali nekdanji pristojni ministri za zdravje nov seznam poklicnih bolezni določiti že do konca leta 2014, do sprejetja predpisa pa do danes še ni prišlo. Zato se uporablja zastarel in neuporaben pravilnik, ki je praktično mrtva črka na papirju. Tako še vedno velja seznam poklicnih bolezni iz leta 2003, na leto pa je priznanih le okoli 30 poklicnih bolezni, četudi stroka že vrsto let opozarja, da potrebujemo nov pravilnik o poklicnih boleznih, v katerem bi moral biti na novo določen predvsem postopek za njihovo verifikacijo, in da je številka poklicnih bolezni na letni ravni nekaj desetkrat višja od tiste, ki jo beleži uradna statistika. To zatečeno stanje je bilo razlog, zakaj smo v Poslanski skupini nepovezanih poslancev prispevali podpise za spremembo pokojninskega zakona, s katero bi se zagotovila pravna podlaga za priznavanje poklicnih bolezni. Država poklicno bolezen, delavce že desetletja pušča na cedilu. Zdi se, da zaradi birokratske malomarnosti, ki pa jo lahko prevedemo tudi v pomanjkanje politične volje za ureditev te problematike. Očitno je k trenutnemu stanju pripomogel tudi neuspešen socialni dialog, v okviru katerega se socialni partnerji niso poenotili glede vprašanja kritja stroškov, povezanih s poklicnimi boleznimi. Očitno res ne gre drugače, kot da s posegom zakonodajalca to poskušamo rešiti. Vlada predlogu zakona nasprotuje z argumentacijo, da bi bilo potrebno poseči v zakonodajo s področja zdravstva, namesto v pokojninsko, čeprav se zaradi pomanjkljive ureditve v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne more uveljaviti nujno potreben podzakonski akt, pravilnik o poklicnih boleznih. Po mnenju Vlade je zdravstvena zakonodaja tista, v okviru katere bi veljalo urediti način in postopek ugotavljanja poklicnih bolezni, določanje načina potrjevanja in izvedenskega organa, kritja stroškov in tako naprej. Četudi to drži, se sprašujemo, zakaj do sedaj to še ni bilo storjeno. Najbrž je po svoje ironično, da Vlada v svojem mnenju poda zaključek, da se kljub temu zavzemajo za čim hitrejšo ureditev postopka verifikacije poklicnih bolezni, ki bo primerljiv z drugimi državami Evropske unije. Zato na tem mestu Vlado sprašujem, kaj bo do konca mandata naredila za ureditev tega področja. Kdaj lahko pričakujemo spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v zakonodajni proceduri? Odgovorni se očitno problema zavedajo, a do danes še niso ukrepali. Časovno namreč krepko zaostajamo, realnost je pa takšna, da neustrezna zakonska podlaga namesto odkrivanja poklicnih bolezni delavcem praktično onemogoča pridobitev invalidskih pokojnin in odškodnin, ki jim kot poklicnim bolnikom pripadajo. Posledica neugotavljanja poklicne bolezni je namreč neizplačevanje invalidnin, saj posameznik, ki je postal invalid zaradi opravljanja svojega dela, dobi bistveno višjo invalidnino kot tisti, ki je invalidsko upokojen zaradi drugih razlogov. Potrebno je poudariti, da so posebno poglavje med poklicnimi boleznimi rakava obolenja, četudi trenutno v praksi država priznava le pljučnega raka, ki nastane zaradi izpostavljanja azbestu. Da ne govorimo o novodobnih, z delom povezanih boleznih, ki so pri nas zanemarjene. Narašča namreč število poklicnih bolezni ali z delom povezanih kožnih bolezni in Šivilje, sobarice in tudi tisti, ki veliko sedijo pred računalnikom, lahko imajo zaradi nenehnih ponavljajočih se gibov velike težave s hrbtenico in rokami. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev bomo predlog sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, seveda podprli. Obstoječi sistem neugotavljanja poklicnih bolezni in neukrepanja države je potrebno prekiniti in državljankam ter državljanom omogočiti pravično obravnavo ter priznavanje poklicnih bolezni. Naj se konča pomanjkanje volje birokratov in tudi politikov. Gre za preveč pomembno problematiko, da bi jo lahko prepustili samovolji kogarkoli, še najmanj pa tistih, ki so za trenutno stanje najbolj odgovorni. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Jožef Lenart. Predstavil bo stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. **JOŽEF Dober dan še enkrat! Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Obravnavamo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ZPIZ-2M, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Dejanom Židanom. Zdravje je naše največje bogastvo, temu ni mogoče oporekati, zato je potrebno skrbeti za zdravje vsakega posameznika, še posebej delavca, ter posledično tudi, da je družba kot celota dobrega zdravja. Država Slovenija ima skupaj z drugimi državami članicami Evropske unije sistem priznavanja poklicnih bolezni, saj to od nas zahtevajo ratificirane konvencije mednarodne organizacije za delo ILO. V Sloveniji torej veljajo mednarodne konvencije o odškodnini za poklicne bolezni, dajatvah za nesreče pri delu in poklicne bolezni ter konvencija o službah medicine dela. Na podlagi teh mednarodnih konvencij, torej International Labour Organization, je v Sloveniji veljavno tudi obvezno pokojninsko invalidsko ter obvezno zdravstveno zavarovanje za primer poklicne bolezni ter poškodbe pri delu, ki sta trenutno zajeta v ZZVZZ in ZPIZ-2. Omenjena zakona poklicno obolelim delavcem zagotavljata višji standard pravic kot v primeru bolezni in poškodbe izven dela. Predlagatelji opozarjajo na to, da delavci teh pravic v praksi ne morejo uveljaviti, saj nimamo predpisa, ki bi določal pravno veljavni postopek priznavanja poklicne bolezni, torej v praksi ne morejo dokazati, da imajo poklicno bolezen. Predlagatelji navajajo, da podatki govorijo o tem, da imamo v Sloveniji po letu 1991 veliko število neodkritih poklicnih bolezni, za katere delavci ne vedo, da so poklicne bolezni, in tudi, da je obseg priznanih poklicnih bolezni v primerjavi z drugimi članicami Evropske unije zelo nizek. Delavci so zaradi teh neodkritih in nepriznanih poklicnih bolezni v slabšem položaju, saj so postali težje zaposljivi ali celo brezposelni. torej obstaja, seveda pa zadeva ni enoznačna in težko je sedaj reči, če nimaš konkretnih številk, podatkov, na nekih primerjavah dejansko določati, ali imamo sedaj resnično toliko ljudi, za katere ne vemo, da imajo poklicno bolezen, ali pa tudi ne. Predlagatelji želijo s predlagano spremembo doseči cilj, da se sprejme zakonska ureditev, ki bo omogočila lažje ter hitrejše ugotavljanje in potrjevanje poklicnih bolezni v Sloveniji, ter ugotavljajo, da je ZPIZ-2 s tega vidika pomanjkljiv. Prav tako je cilj predlagane spremembe in dopolnitev določiti zakonsko podlago za določitev izvedenskega organa ZZZS, torej Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ostale poglavitne rešitve, konkretno določitev načina ugotavljanja poklicne bolezni, določitev postopka ugotavljanja poklicne bolezni, določitev načina potrjevanja poklicne bolezni, določitev izvedenskega organa ZZZS, njegove naloge ter pristojnosti, določitev stroškov postopka ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicne bolezni. bolezni. Tudi v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke se strinjamo, da trenutna ureditev ugotavljanja in potrjevanja poklicnih bolezni ni več ustrezna. Vendar pa tudi menimo, da reševanje problematike na predlagani način ni ustrezno. Takšnega mnenja sta tudi Vlada in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer menijo, da predlagana ureditev ni notranje skladna in celovita ter ni v skladu z veljavnimi predpisi in usmeritvami Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025. Predlagatelji torej s predlogom urejajo obsežno problematiko poklicnih bolezni, ki je vsebina zdravstvenega zavarovanja, v okviru zakonodaje, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ob tem gre opozoriti tudi na to, da se predlagatelji okrog opisa trenutnega stanja priznavanja poklicnih bolezni v Sloveniji sklicujejo na nekatere neprimerljive podatke oziroma so primerjave podatkov o priznanih poklicnih boleznih izpred 30 let v nekem popolnoma drugem sistemu – torej takrat v industrijski družbi ter v tem trenutku v nekem popolnoma drugačnem gospodarskem in delovnem okolju – ter v časih informacijske družbe, robotizacije in prevladujoče storitvene dejavnosti povsem nerelevantne. Strinjamo se, da je potrebno zagotoviti zavarovancem, pri katerih je prišlo do poklicne bolezni, uveljavljanje vseh pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki bi jim glede na dejanski vzrok invalidnosti morale pripadati, ter tudi pravice, ki izhajajo iz naslova zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Tako v Slovenski demokratski stranki kot v trenutni vladi Republike Slovenije si prizadevamo za ureditev postopkov za verifikacijo poklicnih bolezni, ki bodo primerljivi z drugimi članicami Evropske unije. Torej moramo imeti pred seboj zasledovanje cilja, da bo področje ugotavljanja, potrjevanja ter prijavljanja poklicnih bolezni jasno, pregledno, ter najti učinkovit način tudi z vidika zagotavljanja varnega in zdravega dela na delovnih mestih. Da bi dosegli učinkovito detekcijo poklicnih bolezni, ki je tudi prepoznaven kazalnik stanja varnosti in zdravja pri delu v državi, se je potrebno reševanja problema lotiti celoviteje in vsebino sprememb zakona uskladiti tudi z drugimi na problematiko navezanimi zakoni ter s socialnimi partnerji. Predloga novele ZPIZ-2M v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne moremo podpreti, ker je pomanjkljiv. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Jože Lenart, predstavil bo stališče Poslanke skupine LMŠ. Izvolite. **JOŽE Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi! Področje odkrivanja in potrjevanja poklicnih bolezni v naši državi ni urejeno, saj nimamo predpisa, ki bi določal pravno veljaven postopek priznavanja omenjenih bolezni. Edina izjema so poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, kar ureja poseben zakon, to je Zakon o odpravljanju posledic dela z azbestom iz leta 2006. Hvala bogu, vsaj to imamo urejeno. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju delavcem, ki zbolijo za poklicnimi boleznimi, sicer zagotavljata višji standard pravic kot v primeru nepoklicne bolezni ali nepoklicne poškodbe, vendar pa zaposleni teh pravic dejansko ne morejo uveljaviti, saj v Sloveniji nimamo urejena postopka priznavanja poklicnih bolezni, kot je bilo danes že ničkolikokrat rečeno. Zaradi tega delavci s temi boleznimi ali poškodbami nimajo pravice do odškodnine in povračil iz invalidskega zavarovanja. Problema se sicer vsi zavedamo, a vendar po vsem tem času rešitev še vedno ni. Danes lahko storimo prvi korak k ureditvi te problematike, saj imamo v prvi obravnavi zakon, ki smo ga vložile poslanske skupine demokratične opozicije, s katerim bomo rešili omenjeno problematiko. Področje ugotavljanja in priznavanja poklicnih bolezni se je v preteklosti že skušalo urediti, v času Pahorjeve in nato Cerarjeve vlade, a žal vedno neuspešno. Zato je končno nujno potrebno storiti korak naprej. Zgolj vladna podpora področju ugotavljanja, potrjevanja ter prijavljanja poklicnih bolezni na jasen, pregleden ter učinkovit način ni dovolj, potrebno je preiti od besed k dejanjem in to zadevo končno urediti za to področje. Po podatkih ministrstva za delo je bilo po stanju leta 2019 invalidsko upokojenih nekaj več kot 78 tisoč posameznikov. Ocene strokovnjakov s tega področja in primerjalni pregled z drugimi državami pa kažejo na to, da je poklicna bolezen vzrok za približno tretjino invalidnosti. Torej, po tem izračunu bi moralo biti v naši državi približno 25 tisoč oseb invalidov zaradi opravljanja poklica, vendar pa je konec leta 2020 invalidsko pokojnino zaradi poklicne bolezni prejemalo zgolj 191 posameznikov. Že to kaže na to, da to področje ni urejeno, kot bi moralo biti. Letno se namreč prizna izjemno malo poklicnih bolezni. V letu 2010 je bilo priznanih 64 poklicnih bolezni, v letu 2015 70, v letu 2020 pa zgolj 21 poklicnih bolezni. Naš predlog, o katerem bomo danes odločali, ureja zakonsko podlago za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih bolezni v Sloveniji. Določajo se način in postopek ugotavljanja ter potrjevanje poklicne bolezni. Določa se tudi izvedenski organ Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, njegove naloge in pristojnosti ter stroški postopka ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicne bolezni. Zaradi neurejenega področja so leta in leta kršene pravice slovenskih delavcev, ki ne ki ne morejo uveljaviti pravic, ki so jim zagotovljene po predpisih o invalidskem in zdravstvenem zavarovanju, zaradi poškodb pri delu in poklicnih bolezni v času, ko so bila ta področja neurejena tudi na delovnih mestih. mestih. Vlada sicer priznava, kar smo danes tudi slišali – da to področje ni urejeno. Vendar smo tudi danes slišali le izgovore, da tega ni moč sprejeti. Kaj pa potem je? Kje je potem tista rešitev? Slišal sem tudi, s kolegom sva rekla nekaj besed, da je bilo dobro leto nazaj celo rečeno od ministrstva, da je ravno to tisto področje, s katerim moramo to urejevati, danes pa zopet ni primerno. primerno. Imamo veliko denarja celo za oborožitev, milijone za neuporabne opreme in ne vem, kaj vse še trošimo v tem obdobju, nimamo pa za skupine ljudi, ki so že v desetletjih delali v neprimernih razmerah, in danes ne znamo ali pa celo nočemo poskrbeti za njih.

Zaradi navedenega smo poslanke in poslanci poslanskih skupin Socialnih demokratov, Liste Marjana Šarca, Levica, Stranke Alenke Bratušek in nepovezanih poslancev že v minulem letu vložili predlog zakona, ki bi uredil to področje. Na vseh nas je, spoštovane kolegice in kolegi, da predlog v prvem branju potrdimo, zato pozivam vse poslanke in poslance, da glasujete za sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, da končno premaknemo tudi to področje in rešimo to skupino ljudi. Hvala lepa. Naslednji ima besedo gospod Soniboj Knežak, predstavil bo stališče Poslanske skupine SD. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Poklicne bolezni niso tema, o katerih bi govorili vsakodnevno, so pa pomemben segment našega vsakdanjega življenja. Če smo še nedolgo nazaj menili in bili prepričani, da obstaja le nekaj poklicnih bolezni, ki nastanejo zaradi dela v nevarnih okoliščinah ali zaradi dela z nevarnimi substancami, pa to ni tako. Raziskovalci vsakodnevno prihajajo do novih spoznanj in ugotovitev, seznam poklicnih bolezni pa se tako iz dneva v dan na žalost daljša. V Sloveniji poklicne bolezni in pravice iz naslova tega urejata dva zakona, in sicer Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Lahko bi dejali, da na papirju slovenske delavke in delavci pravice, ki jih omenjena zakona podeljujeta, imajo, žal pa jih ne morejo uveljaviti, saj ne obstaja predpis, ki bi določal pravno veljaven postopek priznavanja poklicnih bolezni, oziroma še več, zaradi tega v Sloveniji že kar nekaj časa ne preprečujemo poklicnih bolezni. V Poslanski skupini Socialnih demokratov smo se ravno zaradi tega odločili, da skupaj s široko mrežo deležnikov, ki se jih področje poklicnih bolezni dotika, pripravimo zakonski predlog, ki bo nastalo zatečeno situacijo poskušal rešiti. Pripravili smo spremembe ter dopolnitve zakona, ki se ga vsi politični odločevalci in snovalci izogibajo. Nekaj časa smo nekako naivno računali, da bodo spremembe prišle s strani Vlade. Ker to ni bilo tako, smo se zakonskih sprememb lotili pisati sami. Kaj so cilji te rešitve našega zakonskega predloga? Glavna cilja sta, da se določi zakonska podlaga za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih bolezni v Sloveniji ter določitev zakonskih podlag za določitev izvedenskega organa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Naše predlagane rešitve gredo v smeri, da se določi način ugotavljanja poklicne bolezni, postopka ugotavljanja poklicne bolezni, način potrjevanja poklicne bolezni ter da se določi izvedenski organ Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, njegove pristojnosti in tudi naloge. Čeprav se Vlada strinja z nami, da trenutna ureditev ugotavljanja in potrjevanja poklicnih bolezni ni več ustrezna, pa zakonskega predloga, ki smo ga spisali in vložili v zakonodajni proces, seveda ne podpira, saj meni, da reševanje izpostavljene problematike na način, kot je predlagan, ni ustrezno, saj predlog ureja celovito problematiko poklicnih bolezni, ki je vsebina zdravstvenega zavarovanja v okviru zakonodaje, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Žalosti nas, da se do danes na tem področju še ničesar ni postorilo. Še bolj pa nas žalosti to, da nihče izmed odgovornih ne poda jasnih argumentov, kako in na kakšen način bi se nastala situacija glede poklicnih bolezni sploh morala reševati. Ne glede na vsa mnenja in zavračanja zakonskega predloga Socialni demokrati menimo, da ta zakon rešuje zatečeno stanje poklicnih bolezni, in bomo sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, soglasno podprli. Hvala. Hvala lepa. Gospod Primož Siter bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala za besedo. Dober večer! Poklicne bolezni so problematično in neurejeno področje. Vse skupaj naj bi doslej urejal nek pravilnik, ki se pripravlja že od leta 2015, v resnici pa je potrebna sprememba zakona, saj je potrebno postopke ugotavljanja in priznavanja poklicnih bolezni jasno in razločno najprej sploh določiti. Posledica tega, da to do sedaj ni bilo tako, je, da imamo izrazito malo ugotovljenih poklicnih bolezni – v letu 2020 zgolj 21. Ključna težava je v tem, da poklicno bolezen prijavlja delodajalec, ki pa mu to seveda ni v interesu. Kako resna je težava, smo lahko videli pred časom, ko se delodajalci niso odzvali na navodilo, naj se okužbe s covidom za zdravstvene delavce prijavljajo kot poklicne bolezni. Posledično so bile zato zaposlenim kratene pravice iz dela – 100-odstotno nadomestilo. Na to je takrat zaman opozarjal tudi Sindikat zdravstva in socialnega varstva, ki je sporočil naslednje: »Ugotavljanje, ali se je delavec okužil na delovnem mestu ali zunaj tega, je sicer resda odvisno od konkretnih okoliščin, a je v razmerah, ko zdravstveni delavci in zaposleni v socialnovarstvenih zavodih vlagajo nadčloveške napore in se dnevno srečujejo z okuženimi, v večini primerov utemeljeno sklepati, da se je delavec okužil na delovnem mestu,« so takrat zapisali v sindikatu. Slovenija že 30 let nima predpisa, ki bi določal pravno veljaven postopek prepoznavanja in priznavanja poklicnih bolezni. Izjema so zgolj poklicne bolezni, ki jih povzroča azbest. Oboleli torej v praksi ne morejo uveljavljati pravic, ki jim po zakonu sicer pripadajo, s čimer se delavkam in delavcem povzroča huda škoda. Cilj danes predlaganega zakona je preprost: določiti zakonsko podlago za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih bolezni v Sloveniji. Obenem zakon določa tudi izvedenski organ, torej Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki bo to izvajal. Kaj točno določa predlog zakona? Da poklicna bolezen obstaja, če je ugotovljena vzročna zveza med boleznijo, ki je na seznamu poklicnih bolezni, ki ga določi minister, pristojen za zdravje, in neposrednim vplivom delovnih pogojev ali delovnega procesa na določenem delovnem mestu ali pri delu. Pri ugotavljanju vzročne povezave se upoštevata delovna anamneza delavca, iz katere izhaja, da opravlja ali je opravljal delo v delovnih pogojih, kjer je ali je bila prisotna izpostavljenost vzročnemu vzročnemu dejavniku, in izpostavljenost delavca delovnim pogojem, za katere obstajajo znanstveno utemeljeni dokazi, da lahko povzročijo poklicno bolezen. Postopek bo potekal tako, da bo prijavo na zavod podal delavec, na podlagi le-te pa bo mnenje izdal specialist medicine dela na zavodu. To mnenje bo zdravnik poslal komisiji za potrjevanje poklicnih bolezni. Ta komisija nato poda svoje mnenje, ki je podlaga za uveljavljanje pravic. Stroške bo nosil zavod, z izjemo 50 evrov, ki jih bo moral kot pristojbino plačati delavec. Če se bolezen potrdi, pa se potem delavcu ta denar vrne. Pri poklicnih boleznih gre torej za delavske pravice. Te je torej potrebno jasno in določno zapisati v zakon. Delavci, ki v Sloveniji trpijo zaradi poklicnih bolezni, ki niso povezane z azbestom, pogosto ne vedo, da je za njihovo trpljenje kriv poklic, ki so ga opravljali. Dejansko se ne zavedajo, da so lahko hude okvare mišičja in skeleta posledica dolgotrajnega prenašanja težkih bremen v službi. Morebitne naglušnosti recimo ne povežejo s prekomernim hrupom strojev v proizvodni hali, kjer so delali, rakave bolezni ne povežejo s strupi, ki so jim bili izpostavljeni med svojim delovnim časom. Po strokovni oceni bi morali glede na primerljive številke v tujini v Sloveniji na leto odkriti okoli tisoč novih poklicno bolnih oseb. Po podatkih ministrstva za delo so jih uradno v letu 2020 odkrili 30. Invalidsko pokojnino zaradi poklicne bolezni prejema manj kot 200 ljudi. Posledica neugotavljanja poklicnih bolezni je neizplačevanje invalidnin zaradi teh bolezni. Posameznik, ki je postal invalid zaradi opravljanja svojega dela, dobi bistveno višjo invalidnino kot tisti, ki je invalidsko upokojen zaradi drugih razlogov. V Sloveniji smo imeli po podatkih ministrstva za delo leta 2019 dobrih 78 tisoč invalidsko upokojenih posameznikov, po ocenah strokovnjakov in primerjavah z drugimi državami je za okoli tretjino invalidnosti kriva poklicna bolezen. To torej pomeni, da bi moralo biti v Sloveniji okoli 25 tisoč oseb invalidov zaradi opravljanja poklica. 25 tisoč. A po podatkih ministrstva za delo je konec leta 2020 invalidsko pokojnino zaradi poklicne bolezni prejemalo samo 191 delavcev. Po podatkih Mednarodne organizacije dela v Sloveniji zaradi poklicnega raka v Sloveniji na leto umre okoli 450 posameznikov. Še okoli 300 jih na leto umre zaradi nekaterih drugih poklicnih bolezni, na primer zastrupitev. Skupaj torej zaradi poklicnih bolezni umre več kot 700, 750 ljudi na leto. Ključna prepreka, da bi se stvari uredile, so bili v preteklosti predvsem delodajalci. Ti so nasprotovali sprejetju novega pravilnika. Skrbele so jih morebitne odškodninske tožbe delavcev zaradi ugotovljenih poklicnih bolezni. In kljub tisoč na novo obolelim zaradi poklicnih bolezni vsako leto 25 tisoč invalidom, od katerih velika večina niti ne ve, da je njihovo zdravstveno stanje posledica opravljanja poklica, in več kot 700 smrtim zaradi poklicnih bolezni država nekega velikega interesa za ureditev tega področja doslej ni izkazovala. V veliki večini primerov obolelih gre torej za delavce v industriji, z nižjimi dohodki. Delodajalska združenja pa že leta učinkovito blokirajo dosego soglasja socialnih partnerjev, kako primerno urediti področje poklicnih bolezni. V Levici bomo predlagane zakonske spremembe, kakopak, podprli, a opozorimo še, da zakonodajna sprememba predvideva dodatne obremenitve za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tu gre tako za administrativne stroške kot tudi za samo zaposlitev novega kadra, zdravnikov torej. Zato ponovno poudarjamo, da mora biti likvidnost zdravstvene blagajne prioriteta. Hvala lepa.

Hvala za besedo. Predlog spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predvideva, da bi se postopek prizadevanja poklicnih bolezni uredil v okviru pokojninskega in invalidskega zavarovanja, čeprav bolj sodi na področje zdravstvenega zavarovanja. Predlagatelji predlagajo, da bi bila poklicna bolezen potrjena, če bi se ugotovila vzročna zveza med boleznijo, ki je na seznamu poklicnih bolezni, in daljšim, neposrednim vplivom delovnih pogojev ali delovnega procesa na delovnem mestu ali na delu, ki spada v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je delavec zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovan. Ugotavljanje poklicne bolezni bi se po predlogu začelo tako, da bi delavec vložil vlogo pri območni enoti ZZZS. Mnenje, ki bi ga v 60 dneh izdal pooblaščeni zdravnik, bi potrdilo ali ovrglo sum o obstoju poklicne bolezni, komisija za potrjevanje poklicne bolezni pa bi nato izdala mnenje, s katerim bi v 90 dneh potrdila ali ovrgla poklicno bolezen. Naj spomnim. Predlagatelji želijo v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju urejati naloge in način dela Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, toda delovanje ZZZS, ki je nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja, je urejeno v okviru drugega zakona, to je Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zato bi bilo tudi sistem priznavanja poklicnih bolezni bolje urediti v okviru tega zakona. Po veljavni zakonodaji poklicne bolezni in dela, kjer se pojavljajo, pogoje, ob katerih se štejejo za poklicne bolezni, in postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni določi minister, pristojen za zdravje. Ta bi moral že do konca leta 2014 določiti tudi nov seznam poklicnih bolezni, vendar se to še ni zgodilo. Priprava novele pravilnika se je namreč ustavila pri socialnih partnerjih, saj ti v okviru socialnega dialoga v letu 2018 niso dosegli soglasja. V Sloveniji se letno ugotovi manj poklicnih bolezni, kot bi jih glede na podatke v primerljivih državah pričakovali, če upoštevamo število delovno aktivnih prebivalcev pri nas. Težava je zelo zastarel seznam poklicnih bolezni in sistem, da se poklicna bolezen ugotavlja in dokazuje z zdravstvenim spremljanjem delavcev prek preventivnih zdravstvenih pregledov. To pomeni, da mora poklicno bolezen pri delavcu potrditi izvajalec medicine dela, ki ga plačuje delodajalec, zaradi česar so taki postopki redki in ne kažejo dejanskega števila poklicnih bolezni. Izvedenski organ ZZZS pa nima pravne podlage, da bi lahko za potrebe ugotavljanja vzrokov invalidnosti sam ugotavljal, ali gre za poklicno bolezen. Področje poklicnih bolezni je podnormirano in strinjamo se, da tega ni mogoče reševati s podzakonskim aktom, temveč je treba dopolniti temeljno zakonodajo, v tem primeru ZZVZZ. Spremembe in dodatno normiranje ugotavljanja poklicnih bolezni so torej nujni, vendar bi bilo treba to področje urediti v okviru zdravstvenega zavarovanja, ne pa v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zato v Novi Sloveniji – krščanskih demokratih menimo, da današnji predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Obveščam vas, da je aktualni vrstni red preostalih red preostalih dveh poslancev, ki sta prijavljena k razpravi, objavljen na zaslonih in tudi na intranetni spletni strani Državnega zbora. zbora. To bo zadostilo za današnjo razpravo. Obvestilo. Preden dam besedo prvemu prijavljenemu, je želel besedo predlagatelj. Mag. Židan, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Rad bi dal samo eno pojasnilo. Največ vprašanj je, zakaj skušamo urejati z ZPIZ in zakaj ne prek Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Sam se strinjam, da imata oba zakona že v tem trenutku poglavji na to temo odprti, ves čas poteka tudi razprava, ali je bolj primeren zakon, ki je v resnici zdravstveni, ker gre za ugotavljanje invalidnosti, ali zakon, ki mora izplačevati pokojnino, to pa je kakorkoli ZPIZ. Meni je kot posamezniku, kot človeku, ki se pogovarja z ljudmi, najbolj pomembno, da je ljudem, ki gredo v invalidsko pokojnino, ta izračunana na način poklicne bolezni, ker je dosti večja. To je prvi razlog, zakaj tudi osebno mislim, da je čisto pravi zakon ZPIZ. Drugi razlog je takšen, kot sem ga že povedal. Pravilnik o poklicnih boleznih, ki ima tudi vse priloge zraven. Namreč, Zakonodajno-pravna služba se sprašuje, kje so priloge. Ja, je pravilnik, in tudi vse priloge so v pravilniku, ki je v predalu trenutnega ministra, ki se verjetno tudi trudi, da bi naredil korak naprej. Dovolite še tretji argument, zakaj smo tisti, ki smo vložili ta zakon, tudi v soglasju s slovenskimi sindikati, pravniki in tudi strokovnjaki za poklicne bolezni, odločili za to pot. Namreč, 15. marca leta 2021, torej pred dobrim letom dni, mi je minister za zdravje na poslansko pobudo, da se nekaj na tem področju naredi, odgovoril »Na Ministrstvu za zdravje smo prejeli pisno poslansko pobudo poslanca mag. Dejana Židana, podajamo odgovor. Židan je pozval ministra, da naj se pripravi predlog spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.« Torej to, kar vi danes želite. In sem ga pozval, da naj se pripravi do junija 2021. On je potem v nekem daljšem odgovoru nekaj argumentov napisal, zaključil pa je na način, ki sem ga vsaj jaz razumel kot napotilo. Takole piše: »Ministrstvo si bo v letu 2021 prizadevalo za čimprejšnje oblikovanje delovne skupine, ki bo pregledala, proučila gradiva, predlagala,« in tako naprej, »pravno podlago za sprejem novega pravilnika,« samo to je želja, da se sprejme, tukaj notri so postopki in seznam bolezni, »pa sicer podaja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je omenjeno pravno podlago ocenila kot podnormirano, zato je ena izmed možnosti tudi vsebinska dopolnitev tega zakona, kar pa sodi v pristojnost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.« Kaj smo torej mi naredili? Ker to pač ni bilo prioriteta ministrstva, so bile druge prioritete v času epidemije, to tudi razumem, smo – kar težje naredimo, ker nimamo tako močne skupine strokovnjakov – sledili napotkom pristojnega ministra, ki nas je usmeril, da pripravimo dopolnitev 68. člena Zakona. To smo naredili, ker nas je med drugim tako napotil tudi pristojni minister, to je minister za zdravje gospod Janez Poklukar. Hvala.

Ta zakon oziroma spremembe tega, kar smo pripravili, dajejo nek odgovor. Glede na to, da, moram reči, kar dobro poznam to problematiko, ker sem zadnjih 20 let delal na kadrovskem področju in je bilo eno izmed mojih področij tudi varnost in zdravje pri delu, pa dvomim, če ne bomo nekih drugih zadev spremenili, da lahko najdemo neke konkretne rešitve. Če jih res želimo najti.

Ocenijo se delo s kemikalijami, stoječe delo, sedeče, prepogibanje, skratka vse skupaj. Na podlagi tega izdelajo oceno tveganja, ki je med drugim tudi podlaga za določitev periodike opravljanja zdravniških pregledov. Ali imajo na posameznem delovnem mestu vsaki dve leti, kjer je večje tveganje, zdravniški pregled ali pa na vsakih pet let. To je današnje stanje.

tudi datume, da niso prekoračili teh zdravniških pregledov. Tako da so kadrovske službe, kar se tega tiče, kar pazile. Ampak tisto, kar želim povedati, je, da po opravljenem zdravniškem pregledu delodajalec dobi samo obvestilo, delavec je sposoben oziroma ni sposoben za to delovno mesto.

kar je tudi en nonsens. Oni ti morajo v treh mesecih odgovoriti, ne vem pa, kako bo ministrstvo za delo določilo, to mi nikoli ni bilo jasno, ali imamo v, ne vem, moji tovarni še delovno mesto za njega, če jaz trdim, da ga nimamo. Ampak tak je postopek, večinoma tako odobrijo te vloge. Tisto, kjer bi jaz iskal smer za rešitev te problematike, predvsem tistega, kar trdite – da ni podatkov. Mi v teh zakonskih spremembah sicer najavljamo neke postopke, delavec mora dvigniti vlogo, oddati, skratka, ena kopica administrativnih podatkov, ki bi bila popolnoma nepotrebna, če bi mi dobili poročilo medicine dela. Vsako leto na koncu oziroma na začetku leta medicina dela pripravi za podjetje poročilo. To je pa poročilo o delovnih mestih po posameznih obratih, skratka, tam notri imaš ne poimensko, kaj je kje komu, tega se seveda ne sme, ampak notri piše, v tem obratu se pojavlja večje število lokomotornih obolenj, ne vem, rok. In v primerih, ko bi medicina dela ugotovila, da je tega več kot 50, 60 % vseh kontroliranih z nekega

Kje pa tiči problem? Problem pa tiči v tem, kot je zadnja, mislim, da je bila predstavnica Nove Slovenije, v stališču pojasnila. Problem je to, da je to vse plačljivo.

ta poročila. In se točno vidi, na katerih mestih mi proizvajamo invalide. Se pravi, podatki obstajajo. Na podlagi teh podatkov, ki bi jih morala sprožiti medicina dela, da ima vsako leto po 70 % ali pa ne vem, koliko zaposlenih, na tem delovnem mestu resne težave z istimi problemi, bi morali sprožiti. Potem pa se jaz strinjam s to komisijo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer je strokovnjak, ta pregleda pa potem sproži postopek. Tako pa mi danes proizvajamo ne samo proizvode, ampak proizvajamo v podjetjih tudi invalide. Tudi v podjetju, kjer sem bil jaz in ki je delovno intenzivno podjetje, bil to velik problem, povezan z absentizmom. Tako da ko smo šli v sanacijo podjetja, smo se lotili tudi tega, seveda v povezavi s stroko, vsa delovna mesta pregledali, ergonomsko uredili, nekaterih delovnih mest ni. En razlog. Danes je bila tudi debata

tista podjetja, ki imajo ljudi na minimalcih pa jim je človek, ko enkrat zboli, zadnja briga ne glede na leta, ki jih ti preživiš v podjetju – ki so pa v teh letih tudi na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu storila napredek. Prav s to oceno tveganja, posodobili so, veliko imamo robotov, tu je šla tehnika naprej, tudi to je verjetno en del razlogov. Seveda je pa tudi ta postopek, ki je problem, o katerem se danes pogovarjamo, verjetno dal svoje.

manjši zdravstveni dom. V kraju, iz katerega tudi sam izhajam, je bil lep prihodek. Smo hoteli zamenjati, so nam vse ponudili. Ampak obstajajo podatki za več let za vsako delovno mesto

To je eno področje, ki smo ga odprli. Tudi, kar se tiče delovnih pogojev, tudi s področja benifikacije, ker še imamo nekaj delovnih mest v Sloveniji, kjer imajo tako imenovano benifikacijo. Zdaj je sicer to dodatno zdravstveno zavarovanje se pravi težja delovna mesta, steklarji, rudarji in tako naprej. Tudi tu nimamo urejenih teh postopkov. Veliko delovnih mest

problem je, je pa tudi glede tega, ali je ZPIZ-2 dober ali ni dober, treba neke stvari morda še enkrat pretehtati. Tako da je debata, razprava dobrodošla.

tega, ker zadeva ni bila usklajena. In če tako rečemo, je tudi jasno, zakaj je težko zadevo uskladiti s sindikati, z delavci. Normalno, nekako se naprezajo k temu, da se v ta pravilnik da čim več

da ne bi prišlo do neke – kako naj rečem? – epidemije novih statusov poklicnih bolezni in seveda tudi statusov invalidnosti zaradi opravljanja dela. Mi moramo vsaki osebi, ki

kvalitetno zavrteti v bližnji prihodnosti, ampak na hitro pa nekako ne verjamem, da bi lahko šlo. To predvsem zaradi tega, ker ni posebej težko – bom rekel, zaznati problem je eno. Številke, ki so tukaj napisane, številke zaznanih poklicnih bolezni v Sloveniji, se tudi meni zdi, da so zelo nizke. Ampak če bi nekdo rekel, da je pa tega namesto, ne vem, 50 v letu 2015, 70, ne vem, desetkrat več, tega pa seveda ne morem sprejeti. Zakaj? Primerjave z nekimi leti pred 30 leti, ko smo bili dejansko

bom rekel, te primerjave niso relevantne. Druga zadeva, ki jo moram povedati. Če recimo danes pogledamo podjetja, predvsem tista srednja, je notri včasih tako kot pri zdravniku, včasih pa je bila to, bom rekel, cela

ampak pretirane številke pa neka morebitna ugibanja – če nihče ni predlagal kvalitetnega zdravstvenega pregleda za neko osebo, potem je tudi težko povedati, koliko več je tega

dobimo neke primerljive podatke, iz katerih bi lahko rekli, da je resnično v Sloveniji stanje zaskrbljujoče. Je pa prav, da se stanje rešuje. Reči moram, da verjamem v naše podjetnike, da se bodo nekako poskušali uskladiti, torej da se bodo vsi deležniki dejansko strinjali s temi pravilniki in da se bomo v bližnji prihodnosti o tem še pogovarjali tako na odboru za delo kot tudi v Državnem zboru. Pa da bi verjetno zadeva stekla boljše do sedaj, bi napredovala, če ne bi bilo covid situacije. Obe ministrstvi, tako minister za delo in njegovi sekretarji kot minister za zdravstvo in njegovi sekretarji, sta imeli obilico dela tudi zaradi

Hvala za besedo. Mislim, da danes glede same vsebine ni nobenega dvoma, da je vsebina zelo dobronamerna. Vsebina naslavlja tudi zelo ranljive skupine ljudi, ki jim je potrebno urediti priznavanje poklicnih bolezni. Je pa glavni izziv tukaj oziroma problem v tem, da menimo, da je naslavljanje te problematike urejeno oziroma želi biti urejeno v napačnem zakonu. Pa ne gre tukaj samo za to, ali se bo to zdaj urejalo v ZPIZ ali ZZVZZ, ampak je pomembno, kdo je pristojen za ta zakon. Za Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je pristojen minister za delo. Tematika, ki se ureja s tem predlogom in tudi s tistim pravilnikom o poklicnih boleznih, pa je tematika, ki sodi v pristojnost ministra za zdravje. Če bo zdaj potrjeno oziroma bo izglasovano, da je ta zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, se bo zakon obravnaval na matičnem odboru za delo. Moral bi se oziroma bolj primerno pa bi bilo, da bi se obravnaval na matičnem odboru, ki je pristojen za zdravje in za zdravstvo. Tudi tukaj, če pogledamo predlog zakona, že en sam člen pove, če ga preberem: »Ugotavljanje poklicne bolezni se začne z vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni, ki jo delavec vloži pri območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.« S tem zakonom se ureja določene postopke, imenuje se izvedenske organe, ki so v pristojnosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je pristojen minister za zdravje, ne minister za delo. Tako da bi želela poudariti, da Vlada ne nasprotuje namenu tega zakona in se strinja, da je potrebno to tematiko urediti. Ampak če želimo, da bo tematika celostno urejena in da bosta tukaj sodelovala tudi Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje, potem je potrebno ta zakon obravnavati na Odboru za zdravstvo, ne na odboru, pristojnem za delo. delo. S tega vidika imamo največje pomisleke, ali je ta zakon pravilno umeščen v Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Rečeno je bilo tudi, da pravno podlago

in dela, na katerih se pojavljajo te bolezni, pogoje, ob katerih se štejejo za poklicne bolezni, in postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni določi minister, pristojen za zdravje. Tako da tudi ZPIZ-2 napotuje na to, da je za tematiko poklicnih bolezni pristojno Ministrstvo za zdravje. Želela bi samo ponovno poudariti to, da Vlada ne nasprotuje tej vsebini, se strinja, da je potrebno to področje urediti, ampak menimo, da bi bilo bistveno bolj učinkovito in tudi potem lažje izvajanje, če bi pri pripravi tega zakona sodelovalo Ministrstvo za zdravje in ne ministrstvo za delo, ki ni pristojno za te poklicne bolezni. Hvala.

vidno, da bi vsi radi uredili, ker je enostavno neprimerno. Sedaj pa takoj prvi odgovor. Kdo govori, da je v Sloveniji 700 do 800 poklicnih bolezni, ki bi morale pripeljati do poklicne invalidske pokojnine, da bi bilo delavcem lažje? Saj tega ne govorimo politiki. To navaja največja strokovnjakinja s tega področja v Sloveniji, večje in bolj ugledne ni, ni, dr. Metoda Dodič Fikfak. Vir lahko navedem, bilo je tudi večkrat objavljeno. To je njena ocena. Večjega strokovnjaka v tem trenutku v Sloveniji pač ni. Si pa zelo želim, da bi bila številka desetkrat manjša. Ampak saj drugega podatka razen tega v resnici nimamo. In dejstvo je, da se poklicne bolezni ne priznavajo, razen za azbestozo, ki ima poseben zakon. In dejstvo je, da pa mi mednarodnim inštitucijam, ker smo tudi podpisniki konvencij, javljamo, da imamo zadeve urejene – nimamo, v praksi jih nimamo. tukaj torej številke 500, 600, 700, sklicujemo se na strokovnjakinjo, ko bodo kakšne druge, se bomo pa na njih. Vprašanje, ali urediti v enem ali drugem zakonu, je v resnici seveda pomembno pravno vprašanje, in v resnici tudi čisto nepomembno. Imamo eno državo, eno Vlado, en Državni zbor in v resnici skupni proračun treh državnih blagajn. To, kar nas je napeljalo, da smo kljub vsemu vložili ta zakon in ne samo pravilnik, ki se sklicuje na zakon, ki ga danes obravnavamo, so bili odgovori tudi pristojnih ministrov. Sedaj bom pa nekaj več prebral in bom kar citiral, da ne bo kakšne napake.

ampak je, da smo nadzor, opozarjamo, prosimo, dajemo predloge. Zato sem kar nekaj časa šel po tej poti, ki mi jo v resnici tudi ustava nalaga. Poslansko vprašanje, poslanska pobuda je ustavna kategorija. Zanimiv je odgovor ministra za zdravje, datiran 5. 2. Zadeva je odgovor na zahtevo za dopolnitev odgovora na pisno poslansko vprašanje poslanca mag. Dejana Židana v zvezi s problematiko priznavanja poklicnih bolezni zavarovancem. potem piše takole: »Na ministra za zdravje in na ministra za delo, družino,« in tako naprej, »je poslanec mag. Dejan Židan naslovil prošnjo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje v zvezi s problematiko priznavanja poklicnih bolezni zavarovancem. Kot smo pojasnili že v našem prvem odgovoru, je Ministrstvo za zdravje s pripravo novele pravilnika o poklicnih boleznih pričelo leta 2015. V delovno skupino, ki je pripravljala novelo, so bili vključeni predstavniki ministrstva za zdravje, za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti, delodajalcev, sindikatov, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, nacionalnega inštituta za varovanje zdravja, Razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela, prometa in športa, Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa in Inšpektorata Republike Slovenije.« Vsi tile so potem pač naredili ta pravilnik, ki je sedaj v predalu, bi pa reševal ljudi. »Namen sprememb je bil zagotoviti pravice, ki jih določa veljavna zakonodaja, to je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Predlog pravilnika je pripravljen.« Naslednja stran: »Kot smo prav tako pojasnili že v našem prvem odgovoru na prejeto poslansko vprašanje, je Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo v sklopu medresorskega usklajevanja predloga pravilnika o poklicnih boleznih izpostavila, da je določba ZPIZ-2,« torej zakona, ki ga danes skušamo malo spremeniti, »ki predstavlja pravno podlago za izdajo citiranega pravilnika, podnormirana in da bi že samo zakonsko besedilo v tem delu moralo podati odgovor na sam postopek priznavanja poklicnih bolezni.« Ali slišimo? Zakonsko besedilo bi moralo imeti vsaj nekatere člene tega pravilnika in tudi osnovne kriterije za priznavanje bolezni. Eno in drugo smo sedaj naredili. »Gre namreč za zakonsko materijo, ki je ni mogoče reševati oziroma urejati na podlagi pravilnika, zato je potrebna razširitev.« Ampak potem, kar je pomembno: »Ministrstvo za zdravje je zato sprejelo odločitev, da se navedeno področje naslovi v zakonu za zdravstveno varstvo,« to, kar danes vsi govorimo. Potem sem vprašal, kdaj, kako bo to narejeno. Pa naslednji dopis. Samo malo, se opravičujem, dovolite. Naslednjega meseca, dober mesec dni kasneje, 15. marec, zopet piše, dobili smo nekaj od Dejana Židana, pobuda se nanaša na prepoznavanje poklicnih bolezni in s tem povezano priznavanje poklicnih pokojnin. Gre torej za poklicne pokojnine, ki so bistveno višje, kakor so navadne pokojnine. Če bi torej bila gospe, ki sem jo prej opisoval, priznana poklicna pokojnina – pa jaz sem povsem prepričan, da bi ji po 20 letih dela za strojem, kjer ni imela osnovne možnosti, da skrbi za zdravje, bila priznana – ne bi imela izračuna 230, ampak bi imela minimalno pokojnino. Saj drugače ni možno. / nekdo In: »Pojasnjujemo, da je bila v predlogu novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,« torej tega, na katerega se danes Vlada sklicuje, »že leta 2018 predvidena ločitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za poklicna tveganja in poklicne bolezni.« In je potem ta osnutek nečesa predvideval jasno ločitev, sem pa tja in podobno. Kaj hočem povedati? Aktivnosti na področju priprave nove zakonodaje s tega področja so zastale zaradi dejavnosti, povezanih z epidemijo. In potem piše samo, da si je ministrstvo nekaj prizadevalo, ni pa naredilo. Pa razumem. Imeli so nalogo, da se borijo z najhujšo epidemijo v zgodovini Slovenije. Zato pa so nakazali, kaj naj mi naredimo. Tako so napisali. »Pravno podlago za sprejem novega pravilnika za poklicne bolezni sicer podaja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je omenjeno pravno podlago ocenilo kot podnormirano.« Zato je ena izmed možnosti tudi vsebinska dopolnitev tega zakona, ki pa sicer sodi v vaše ministrstvo. Kaj pa smo mi naredili? To, na kar nas je pristojni minister, ki ga cenim, usmeril. Pa če bi meni to recimo povedala podpredsednica Državnega zbora, bi rekel, pa glej, podpredsednica, tvoje znanje je takšno, lahko bi tudi drugače. Ampak pristojni minister je povedal, kaj naj naredimo. Z omejenimi resursi – stranke, tudi koalicije, in opozicije imamo zelo malo strokovnega kadra v parlamentu – pa smo naredili. Zato ker vsako leto, ker je zadeva neurejena 30 let, pustimo na cedilu 500 do 700 ljudi. Zato je moja prošnja. Dosti vsebinskih vprašanj je odprtih, se zavedam, imam samo majhno prošnjo

ven, da pa v ZPIZ kljub vsemu pustimo vse tisto, kar je najbolj nujno potrebno. Kar misli tudi minister za zdravje, da omogoča, da se sprejme pravilnik, omogoča ljudem pomagati. Torej, to, kar smo naredili, smo naredil tudi zato, ker nam je vaša vlada to priporočala. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili ta krog razpravljavcev. Sprašujem, ali je še interes, da v okviru delitve časa kdo razpravlja. Vidim, da ne, zato zaključujem razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 29. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 10. uri. Lep večer vsem! Hvala.